Оскільки народного депутата Зубика немає в залі, тому це слово переходить до наступних. Як нечесно? Так дуже чесно: хто є в залі, той бере участь у записі. По списку, йдемо по списку. Хто записався, той, значить, буде мати можливість виступити. Народний депутат Третьяков не присутній в залі. Народний депутат Береза. Прошу, Бондар. Бондар, прошу. Народний депутат Бондар, "Народний фронт". Дякую. Доброго дня! Доброго ранку всім! Я хочу виступити по такому питанню. Сьогодні до мене звернулися представники органів місцевого самоврядування Кам'янка-Бузького району, Радехівського району по питанню відключення бюджетних установ від газопостачання. Ми знаємо, що 15 листопада вступила в дію Постанова Кабінету Міністрів 942, де забороняється під час опалювального періоду відключати теплопостачальні організації від газу. Але, не дивлячись на це, облгази, або не читаючи цих постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів, приїжджають і опломбовують відповідно бюджетні організації, перед тим ось такі от розсилаючи повідомлення про відключення. От я вам зачитаю, з яким зверненням звернулися до мене. "Кам'янка-Бузька міська рада інформує про те, що 28.11.2018 року у відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кам'янка-Бузької міської ради надійшло повідомлення від Кам'янка-Бузької дільниці Червоноградського відділення ПАТ "Львівгаз" № 51 про припинення газопостачання з 1 грудня 2018 року. Газопостачальне підприємство ТОВ "Укртранссервіс-Груп" вчасно подало замовлення на встановлення лімітів про об'єми споживання газу на грудень. Однак АТ "Укртрансгаз" не надало інформації про затвердження лімітів газу ПАТ "Львівгаз". Це формальності. Фактично ці всі ліміти були подані, затверджені, тільки облгази, користуючись своєю монополією, стараються вплинути на газопостачання, стараються, щоб органи місцевого самоврядування, керівники, приїжджали і вирішували з ними ці питання. Я вчора дзвонив до віце-прем'єр-міністра Кістіона Володимира. Він обіцяв, що сьогодні на Кабінеті Міністрів це питання буде піднято. І я закликаю ще раз уряд уряд звернутися з вимогою до облгазів не відключати в опалювальний період об'єкти бюджетні, такі як садики, школи, де навчаються наші діти, це народні доми також, де вони потім виступають. Дати розпорядження, розпорядження фактично дане, тому що воно вже 15 листопада вступило в дію № 942, зобов'язати облгази дотриматися цього законодавства і не відключати бюджетні установи. Дякую. Дякую. Народного депутата Остапчука я не бачу. Нема в залі. Народний депутат Барна, прошу.

Слава Ісусу Христу! Шановні депутати, також звертаюся до представників уряду. Склалася непроста ситуація, коли в регіонах, зокрема на Тернопільщині, облгази дозволяють собі знімати лічильники для перевірки і накладати великі штрафи, півмільйона і більше, на непобутових користувачів газу в зв'язку з тим, що нібито невчасно газове обладнання, лічильники пройшли перевірку, яка затягнулася на два і три, більше років. Облгази користуються внутрішнім кодексом, який, на превеликий жаль, необдумано був погоджений НКРЕКП у 2015 році та зареєстрований Міністерством юстиції України. кожен місяць, не рідше, через кожних два місяці, представники облгазів перевіряли газові лічильники, газове обладнання у непобутових користувачів, і дивно, чому протягом цього періоду вони не пломбували, не встановлювали факти про те, що газове обладнання чи лічильники не пройшли нібито перевірку, але чекали і затягували цей процес два, три роки, а цьогоріч вони за весь період нарахували штрафні санкції у вигляді номінального розміру витрачання газу за цей період два, три роки, хоча в цей же період газ користувачами сумлінно оплачувався. Тобто іде нібито подвійна оплата газу і ще по подвійних розмірах. З даного випадку я хочу звернутися офіційно до уряду України, до НКРЕКП і до представників облгазів, щоб уникнути цього скритого здирництва, корупційних діянь, пов'язаних із зняттям подвійної плати за газ у користувачів, зокрема непобутових, до яких відносяться всі бюджетні установи, заклади охорони здоров'я, культури, освіти, а також приватних підприємців, саме дрібні. Тому що дивно, чому протягом двох років не перевірялися ці лічильники або не не контролювалася їх неперевірка зі сторони представників облгазів, які уповноважені здійснювати цю перевірку. Чому вони цей процес опломбування затягували два-три роки? Можливо для того, щоб стягнути побільше плати, подвійної плати собі для премії? А якщо це було нібито порушення, тоді складається думка про непрофесійну здатність представників облгазів чи перевіряючих органів, які протягом 3 років дозволяли користуватися неперевіреним газовим обладнанням чи лічильником, що становить загрозу для безпеки життєдіяльності людей, дітей в школах, зокрема. Значить, в цьому випадку треба прийняти міри позбавлення ліцензії на обслуговування газу даними службами. Прошу взяти до уваги. Дякую. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Долженкова. Йому передали слово депутати Мартовицький та Шенцев. Регламент – 6 хвилин. Наступним буде виступати народний депутат Купрій. Шановні колеги, шановні громадяни України! Фракція "Опозиційний блок" хоче вчергове звернутися до вас для того, щоб показати, хто дійсно сповідує інтереси простих українських громадян, а хто їх сповідує просто на словах з цієї трибуни. Але результат нашої дії - це не просто слова, це не палкі виступи – це результати голосування за ті чи інші рішення, які приймаються, оформлюються Верховною Радою, ініціюються Кабінетом Міністрів і формалізуються Президентом України. Зараз вже виповнюється більш ніж 4 роки правління чинної коаліції "Європейська Україна". У листопаді 14-го року, рівно 4 роки тому, вони говорили про те, а їх було 300 голосів – конституційна більшість, що, нарешті, вони проведуть кардинальні реформи задля поліпшення економічного стану країни, задля покращення благополуччя населення. Натомість що ми маємо на увазі? Це, зокрема, які показники закладаються в державному бюджеті. От ми були свідками чергової бюджетної ночі, в якій протягнуто було фактично антисоціальний, антидержавницький Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік" . Вони говорили про те, що будуть європейські умови існування, але в європейській Україні вони запропонували лише європейські ціни та тарифи на житлово-комунальні послуги, європейську ціну на природній газ, яка є основною… основним базисом для відрахування і розрахунку теплової енергії. Але де ж європейський рівень життя? Де ж європейський рівень соціального забезпечення? Ви лише вдумайтесь, вони критикували попередників, але при цьому вони не кращі, а навіть гірші. Цифри і статистика – річ вперта. І тут як би голосно не говорили з трибуни, але ми можемо констатувати лише погіршення по всіх основних напрямках державної політики, погіршення щодо рівня соціального забезпечення. Витрати на соціальну політику в 2013 році складали 11 мільярдів доларів, зараз вони пропонують 6 мільярдів доларів. Витрати на соціальну допомогу таким соціально незахищеним верствам населення, як постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, катастрофи, пропонували на рівні 320 мільйонів доларів їх попередники в 2013 році, а зараз вони пропонують аж 60 мільйонів доларів – зниження більш ніж в 5 разів. Витрати на компенсацію пільг щодо житлово-комунальних послуг. В першому читанні вони пропонували 55 мільярдів і говорили, що це більше, ніж попереднього року. Але в попередньому році було 70 мільярдів. Це витрати, які є необхідними для того, щоб, як за словами Прем'єр-міністра, пересічний громадянин не відчув підвищення цін на природний газ. З одного боку, вони підвищують ціни на тарифи, доводячи до економічного обґрунтованого, а насправді економічно необґрунтованого, але європейського рівня; з іншого боку, вони скорочують видатки та пільги на відшкодування витрат витрат на житлово-комунальні послуги. У прийнятому варіанті Закону України про державний бюджет ці витрати скоротилися з 55-и до 35 мільярдів гривень, коли в минулому році було передбачено, як я вже казав, 70 мільярдів, зараз – 35 мільярдів. Ось вам соціальна турбота держави. У 2013 році рівень ВВП складав 181 мільярд доларів, зараз – трохи більше 100 мільярдів. У 2013 році мінімальний розмір заробітної плати складав 152 долари, зараз – 147 доларів, у 2013 році прожитковий мінімум складав 118 доларів, зараз – 65 доларів, мінімальна пенсія складала 118 доларів, зараз – 55доларів. Ось вам на обличчя покращення становища в державі, ось що відчувають пересічні громадяни України від правління цієї влади, цієї коаліції "Європейська Україна". Я не знаю, де ви будуєте європейську Україну, але це не стосується пересічного громадянина, адже рівень соціальної підтримки, рівень соціального захисту, він дедалі і дедалі становиться гіршим. Що стосується тарифів, ми бачимо, що ситуація є катастрофічна. Фактично відбувається геноцид українського населення через скорочення рівня соціального захисту, через скорочення рівня соціального забезпечення, через падіння купівельної спроможності громадян ця влада в цинічний спосіб і далі підвищує тарифи на житлово-комунальні послуги. Як же нам далі бути? А далі в нас – армія, віра, мова. Але, я вибачаюсь, а де ж економіка? Де результати економічної політики цієї влади? Жодною мовою, жодною вірою люди не будуть ситі. Чи вони будуть опалювати свої приміщення вірою та мовою? Але натомість через те, щоб свої політичні дивіденди нарахувати під час проведення передвиборчої агітації президентської, вони в цинічний спосіб, вони нічого не бояться, для них нічого святого нема, більш відносно... у більше-менш відносно спокійну сферу релігійного життя вони починають розбрат, сіяти ворожнечу. Натомість того, щоб об'єднувати населення навкруг тих цінностей і ідеалів, якими можна об'єднати країну, і дійсно говорити про єдину націю, вони сіють розбрат, вони сіють ненависть, вони фактично не зважають на певну частину населення, яка не підтримує їх, і говорять про "п'яту колонну" Кремля, нібито ми не підтримуємо їх політику. А це все заговорювання лише зводиться до того, щоби нівелювати

Віталій Купрій, безпартійний, позафракційний. Шановні колеги, Президент Порошенко, нарешті, почав казати правду. Я вітаю його з цим. Нещодавно він заявив, що, якщо у нас зірвуться президентського вибори, то від цього буде радіти лише Путін. Абсолютно вірно. Якщо зірвуться вибори, на посаді залишається Порошенко - бізнес-партнер кремлівського вождя. Я хочу вам нагадати, що ми ввели воєнний стан. Я, до речі, голосував проти, тому що це треба було робити набагато раніше, а не зірвати зараз виборчий процес. В цій ситуації треба було розірвати дипломатичні відносини, треба було зупинити торговельні відносини, зупинити транспорті відносини, арештувати активи російського капіталу, які тут знаходяться. А ми знаємо, тут є Бабаков (обленерго), ми знаємо, як квітне зараз торгівля дизпальним, яку очолює, контрабанду Медведчук. В цій ситуації треба визнати, що Президент Порошенко – найвигідніший Президент для Путіна. Він колаборант, і це треба визнати. Що я хочу сказати? Зараз готуються підступні плани з обговорення між Кремлем і Банковою, як залишити Порошенка при владі. Розглядається дуже важкі для України сценарії, криваві сценарії. Перше – це обговорюється питання наступальної операції, яка, можливо, призведе до оточення Донецька або до прориву на зупинення агресії, спровокованої Путіним, в районі Маріуполя. Нас недарма попереджають, що зараз готується план піти на Крим і зробити сухопутний коридор. В цій ситуації це буде, скажімо, чистий провокаційний випад з боку Порошенка, він буде приходити знову до нас і буде казати, що треба вводити воєнний стан, зупиняти виборчий процес. Другий варіант. Якщо він не домовиться з Путіним і з Кремлем, то він піде іншими… обговорюється інший сценарій - це теракти. Обговорюється питання вибухів. Скажімо, об'єкти інфраструктури, можливо, якась дамба, якийсь міст. Однозначно це також буде питання, що це зробив ворог, і він прийде сюди і буде нам розповідати: давайте зупиняти виборчий процес. Якщо й це у них не вдасться, обговорюється питання зриву виборів під час самого голосування. В день виборів планується провести теракти на виборчих дільницях. Там, де не перемагає Порошенко, залякати людей, не дати… дати низьку явку, сфальшувати результати, а в певних випадках навіть визнати результати виборів недійсними. Ось до чого зараз іде цинічний барига Порошенко. Він і хвилину не думає за людей, за країну, як захистити нас всіх, він думає лише за своє власне крісло, як наживатися на горі людей. Ми маємо це все обговорити. Ми маємо цього всього не допустити. Я пропоную вам об'єднатися в цих зусиллях і викинути цього "сраного", вибачте, Порошенка… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Шурму. Ігор Шурма, "Опозиційн ий блок". Ви знаєте, коли гинуть люди на війні, це є велика біда і трагедія, а ось коли люди вмирають у вільний час і вмирають через відсутність ліків, це є взагалі просто несумісно з цивілізованою державою. Скільки людей померло від ботулізму, від кору, скільки людей вмирає в лікарні через те, що немає ліків? Правляча коаліція пішла на безпрецедентний крок, створивши безпрецедентні преференції для міжнародних організацій, узаконивши їхню діяльність. ми закуповували ліки і постачальник мав 90 днів на поставку ліків, а потім йшов розрахунок грошима, то сьогодні гроші на рахунках міжнародних організацій є 18 місяців і результатів нема. Договорів ніхто не бачив і не може їх розшифрувати. Те, що виходить, публічність показує, що міжнародні організації беруть 5 відсотків лишень за організацію закупівлі, вони не постачають самі ліків. Це якщо за весь період часу завдяки вам за кордон перечислено 18 мільярдів гривень, то тільки мільярд гривень пішов міжнародним організаціям за те, що вони допомагають організувати закупівлю. А на сьогоднішній день ні ліків

забезпечила поставку ліків. І всі говорять: "Пора це припиняти". Відповідно до Закону України з 31 березня мало прийти закінчення дії Закону про роботу міжнародних організацій. І що ви, шановні колеги, підлого зробили? В ніч всупереч вимогам статей 116-ї, 158-ї Закону України про Регламент, всупереч неодноразовим рішенням Конституційного Суду, які є обов'язковими, ви, не вносячи ці пропозиції в проект бюджету в першому читанні, між першим і другим в проект другого, у висновку ви проголосували за те, щоби міжнародним організаціям продовжили ще на рік право поставляти в Україну ці ліки. Як таке могло статися? Народні депутати таких правок не можуть внести. Оце є наслідок нічних розглядів бюджету. Яка різниця, чи "під ялинку" 30 числа розглядається, чи в листопаді? Цілу ніч ніхто нічого не читає, ви голосуєте, а потім будете бігати, братися за голову, хто це підсунув. За таких обставин звертаюся як до головуючої, так і до Голови Верховної Ради, дати доручення Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради розібратися, яким чином у порушення вимог Регламенту та всупереч рішень Конституційного Суду були внесені зміни щодо пролонгації міжнародних закупівель. Більше того, ми цим законом внесли зміни в інші закони, що Конституцією взагалі забороняється. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Бахтеєву, їй передав слово народний депутат Долженков. Тетяна Бахтеєва, "Оппозиционный блок". Шановні колеги, викликає шок безвідповідальна політика керівництва МОЗ. Команда МОЗ явно не справляється зі своїми обов'язками. В Україні повністю провалена вакцинація. У ХХІ столітті в Україні, у центрі Європи, знову з'явилися такі хвороби давнини, як туберкульоз, як дифтерія, кір. В українських лікарнях немає ліків і вакцин, а медичне обладнання зношене вже на 90 відсотків. Обіцяні командою МОЗ гроші так і не дійшли до пацієнтів, вони знаходяться далеко за кордоном. Сьогоднішнє керівництво МОЗ крім писанини в Facebook з елементарними завданнями не може працювати. Верховною Радою України в цьому скликанні у вересні був прийнятий Закон "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині". Рада проголосувала, але закон сьогодні не працює. Лікарі, медичні експерти, депутати попереджали, що прийняття цього закону в сьогоднішніх умовах передчасне і необґрунтоване. Україні спочатку потрібен мир, а потім тільки Закон про трансплантацію. "Оппозиционный блок" не голосував за цей законопроект. Що ми маємо сьогодні, шановні депутати? МОЗ повністю провалив підготовку нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього закону. Не підготовлено як мінімум 8 необхідних нормативно-правових актів, які повинен був підготувати МОЗ. Трансплантація органів - в ряді випадків це єдиний є метод, який може врятувати життя пацієнтів. За роки незалежності в українських центрах трансплантації було зроблено тисячі таких операцій. І вони можуть сьогодні робити, наші лікарі, а не за кордоном, но у них нема на це обладнання, нема умов для цього, щоб це робити. Україні і українцям потрібен працюючий тільки закон про трансплантацію. Закон України "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині" в такому вигляді, в якому він зараз є в МОЗі, він не може працювати. І без підзаконних актів, розробку яких повністю провалив МОЗ, несе ризики появи сьогодні в Україні "чорної" трансплантації. Здоров'я і життя українців під загрозою! Команду МОЗ потрібно терміново міняти на українську професійну і відповідальну команду. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Купрієнка. Йому передав слово народний депутат Рибалка. Олег Купрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Йшов 9-й день воєнного стану в країні. Що змінилось за 9 днів? Кожного дня люди телефонують, розривають телефони і питають: "Що буде? Коли прийдуть? Коли треба? Куди бігти? Що робити?" Шановні громадяни України, всі, які зараз нас чують і бачать! Введення воєнного стану – це виключна прерогатива Президента України як Верховного Головнокомандувача. І ми не мали права його не проголосувати і не підтримати. Але ми зобов'язані були не дати використати владі режим введення воєнного стану в політтехнологічних цілях. А воно так і було. Пам'ятаєте, що хотілося? Хотілося ввести на 60 днів, щоб заборонити проведення виборів. Яких? Президентських. Стали стіною, не дали. Президентські вибори будуть. Чи обмежені ваші, шановні громадяни, права і обов'язки? Ні. Так і написано в указі: можуть бути обмежені. Дуримо людей не ми. Президентська рать дурить. Не можуть. Тому що для того, щоб обмежити ті права, треба знову прийти у Верховну Раду, подати новий указ, де будуть обмежені права, щоб ми проголосували. І відповідно до закону Президент зобов'язаний негайно повідомити Генерального секретаря ООН та країни-учасниці Міжнародного пакту 66-го року, який ратифікований Україною у 73-му році, про обмеження цих прав. Хтось знає цю юридичну казуїстику? Ні. Чи обмежили права? Президент кожного дня заявляє, що не хвилюйтесь, я демократ, я не обмежу. А давайте почитаємо Конституцію, що нам каже 38 стаття. Мають право громадяни на вибори, бути обраними і обирати? Мають. Право громадян? Право. Мають право на мирні демонстрації? Мають. Конституція – найвищий закон. Чи можна проводити в режимі воєнного стану? Виявляється, що ні – заборонено. Так обмежили права чи ні? Тому, панове влада, не дуріть людей і не використовуйте біду українського народу, пряму воєнну агресію і війну Росії проти України, задля своєї корисно політичної мети – залишитися біля отого провладного корита. Не вийде! 31 березня побачите! Володимир Арешонков, 64 виборчий округ, Житомирщина. Шановні народні депутати, шановні слухачі, нагадую, що на наступному тижні ми будемо вчергове згадувати про надзвичайно страшний для України день, коли більше ніж 30 років назад відбулась одна з найбільших техногенних і екологічних катастроф в житті не тільки України, в житті і взагалі людства, – це аварія на Чорнобильській атомній станції. Трагедія, яка забрала життя десятків тисяч людей, яка змусила змінити місце проживання тисячі людей і наслідки якої ми відчуваємо і сьогодні. До цього часу ті люди, які брали участь в ліквідації аварії, які втратили своє здоров'я і яким держава зобов'язана у відповідності до діючих законів, до діючих державних програм створити необхідні умови для того, щоб вони могли лікуватись, покращувати свої якісь умови побутові, так от, на жаль, ці державні гарантії, зобов'язання в повному обсязі не виконуються. Чого, власне, вимагають чорнобильці? Бо хтось каже, що це часто популістські заяви, популістські вимоги. Ні, чорнобильці вимагають тільки одного – виконання діючого законодавства. А, якщо подивитись, скажімо, на 2018 рік навіть те, що стосується ліквідаторів, ті кошти, які були передбачені в бюджеті, змогли забезпечити тільки на 50 відсотків виконання гарантій по лікуванню, по харчуванню і таке інше. Тому сьогодні я ще раз хочу нагадати: в липні місяці був прийнятий указ Президентом України, який чітко визначає, що до кінця року має бути розроблена і прийнята нова державна програма, нова стратегія подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, яка б увібрала в себе ті всі недопрацьовані моменти, які пов'язані з невиконанням державних програм. Безперечно, ніхто не говорить про те, що сьогодні достатньо, скажімо, коштів для того, щоб виконати всі умови. Але, якщо ми не можемо з певних обставин забезпечити, ще раз підкреслюю, виконання навіть діючих програм, давайте це визнаємо, давайте розпишемо на найближчі роки, яким чином ми будемо проводити виплату, забезпечення харчування дітей, оздоровлення тих категорій чорнобильців, які необхідно. І, врешті-решт, законопроект 4442, який стосується пенсійного забезпечення ліквідаторів, і законопроект по дитячому харчуванню мають бути розглянуті найближчим часом.

98 округ, Київщина, Міщенко. Гнів, біль, сльози, злість, розчарування, відчай оце все, що супроводжує наших громадян сьогодні, які хочуть отримати субсидію. Ті мажоритарники, які бувають на округах, їздять, зустрічаються з людьми, розуміють, і їм розказують на кожній зустрічі десятки, сотні, тисячі людей, які зараз відчувають в першу чергу відчай, а як їм перезимувати цю зиму. Тому що, якщо ми візьмемо статистику, то за жовтень минулого року на субсидію були розраховані 6 мільйонів наших громадян, в цьому році – 1,5 мільйона. 4,5 мільйона позбавлені цих прав. Сьогодні ці 4,5 мільйона пишуть у комісію звернення, щоб їм поновили ці субсидії. Ви просто не знаєте, які сьогодні черги в управлінні соціального захисту, де два працівника цього управління просто не в змозі зробити акти обстеження цих громадян, виїхати на місце – те, що передбачено цією постановою. Ви не розумієте те, що ці люди отримують сьогодні платіжки без субсидії, з підвищеною ціною на газ, розраховуючи на те, що, може, ця комісія розгляне їх заяву і поновить субсидію. Ця влада може тільки давати подачки. Вона дала подачку у вигляді надбавки на пенсію, подачку, про яку сьогодні говорять люди, але з іншої кишені забрала підняттям ціни на газ, зменшуючи соціальні норми на субсидії з 5,5 кубів до 4,5. Вона зменшила норму, соціальну норму, на житло з 75 квадратних метрів до 48,87. Сьогодні підвищились ціни на ліки, на харчування, на все інше підвищилися. Людина сьогодні у відчаї, вона не розуміє, як їй вижити, взагалі цю зиму пережити і як вижити. Тому я просто хочу нагадати вам у вас вибори. Я не знаю, з чим ви підете на вибори. Тому що ви повинні поїхати до людей - і вони вам розкажуть про ваші гасла, які нікому непотрібні. Дякую. Ми завершили виступи народних депутатів. До президії надійшла заява про перерву від двох депутатських груп: депутатської групи "Відродження" і "Воля народу". Просять замінити на виступ. Запрошую до слова народного депутата Кулініча. Олег Кулініч, 147 виборчий округ, Полтавщина. Шановна президія, шановні колеги, шановні виборці! Вкотре хотів би підняти тему ремонту та реконструкції доріг. У липні цього року на баланс Полтавської обласної державної адміністрації було передано державних доріг загальною протяжністю 700 кілометрів. Логічно, що така передача повинна була бути передбачена додатковим ресурсом на ремонт цих доріг. Я неодноразово піднімав ці питання в сесійній залі перед міністром інфраструктури Володимиром Омеляном і постійно чув відповідь, що ресурс передбачено. Але вже зараз зрозуміло, що ніякого фінансування на ці дороги не буде, тому що згідно Бюджетного кодексу для того, щоб було фінансування, ці дороги повинні були бути в статусі комунальних доріг на 01.01 попереднього року. Тому такий ресурс можливий тільки з 2020 року. В мене на 147 виборчому окрузі таких доріг шість загальною протяжністю 208 кілометрів. Але найпроблемніші дві - це Т 1706 Опішня-Зіньків-Гадяч та Т 1725 Миргород-Комишня-Гадяч. Перша з'єднує три районних центри - це Лохвиця, Гадяч, Зіньків - з обласним центром Полтавою. Ця дорога надзвичайно важлива, тому що туди постійно їздять діти студенти на навчання в обласний центр, ця дорога важлива в плані транспортування тяжкохворих до обласного центру. Дякуючи позиції голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка, ми спільно знайшли ресурс на ці дороги, відповідно Опішня-Гадяч – 43 мільйони і Миргород-Комишня – 13 мільйонів, змогли зробити більш-менш проїзними ці дороги. Але ресурс потрібен ще величезний додатково, щоб ці дороги не втратили. Якби ми в цьому році цього не зробили, ці дороги були б для області втрачені. Друга величезна проблема. В 2018 році було знято фінансування з Полтавської області на комунальні дороги. Мова йде про субвенції, яка мала б надійти в сумі 646 мільйонів, а надійшла в сумі 588 мільйонів. Тобто з області було знято абсолютно безпідставно 60 мільйонів Крім того, на 2019 рік субвенція на комунальні дороги повинна була бути для області 965 мільйонів, але буквально вчора агенція місцевих доріг отримала лист, що ця цифра буде 806 мільйонів, тобто з області знімається ще 160 мільйонів на 2019 рік. Абсолютно нелогічна і незрозуміла ситуація. Ми одним махом навішуємо 700 кілометрів доріг без ресурсу і зразу знімаємо фінансування в 160 мільйонів. Тому я звертаюся до Прем'єр-міністр Володимира Гройсмана взяти це питання під особистий контроль. Дати доручення міністру інфраструктури Володимиру Омеляну розібратися, вивчити ситуацію і знайти рішення цієї ситуації. Прошу вважати мій виступ депутатським запитом до Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Дякую за увагу. Веде засідання Голова Верховної Ради Обговорення завершено, і ми переходимо до питань порядку денного. Я хочу, колеги, нагадати вам, що першим у нас стоїть проект Закону про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення. Цей проект закону по попереднім консультаціям підтримується фактично всіма фракціями, які є в залі. Зараз частина депутатів знаходиться на форумі місцевого самоврядування, але після 11 години я їх закликав всіх бути в залі для того, щоб ми могли провести результативне голосування. Тому у мене є заклик до всіх голів фракцій максимально змобілізувати депутатів, щоб ми змогли провести результативне голосування по проекту закону 8502, ми переходимо до його розгляду. І я відразу оголошую його розгляд по повній процедурі. І запрошую до доповіді секретаря Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту Романову Анну Анатоліївну, будь ласка. І наголошую, колеги, щоб до завершення обговорення запросити всіх депутатів в зал і закликати всіх бути в залі. Будь ласка, пані Анна. 10:41:04 РОМАНОВА А.А. Шановні колеги, шановний народе України! Цей законопроект стосується унікальних територій на Одещині, біля Одеси, біля Куяльницького лиману. Фактично це українське "мертве море", яке ми можемо втратити, якщо зараз терміново не присвоїмо цим землям, не надамо статус "Офіційні курорти державного значення". Законопроектом пропонується оголосити природну територію Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення та затвердити округи зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони курорту "Куяльник". До змісту законопроекту немає зауважень ні у Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, ні у Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, у відання якого якраз і відноситься розвиток туристичної індустрії в Україні. Проте, відповідно до Закону України "Про курорти" такий законопроект мав би бути внесений Кабінетом Міністрів України за участю центральних органів виконавчої влади, Одеської обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування. Таким чином, при внесенні законопроекту до Верховної Ради України не була додержана процедура оголошення природних природних територій курортами державного значення, встановленої Законом України "Про курорти". Водночас я хочу нагадати, що дана постанова, вона на сьогодні чинна від 1985 року, ще за радянських часів, коли саме в цих межах Куяльницьку територію оголосили курортом. Що це означає? Що фактично при розпаді Радянського Союзу вже Верховна Рада України мала б просто технічно затвердити Верховною Радою ці межі. Але досі не було це зроблено. Я вірю, що що цей парламент якраз таки спроможеться сьогодні, підійдуть депутати різних фракцій, остаточно затвердити ось це доленосне для Куяльницького регіону рішення. Під час обговорення законопроекту члени комітету наголосили на необхідності найскорішого оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення. Водночас члени комітету вважають, що законопроект не був внесений до Верховної Ради України відповідно до Закону України "Про курорти" через через бюрократичну тяганину, що створюється органами виконавчої влади та тягнеться вже більше року. Таким чином, для забезпечення збереження унікального родовища пелоїдів та мінеральних вод і ефективного використання великого лікувального потенціалу Куяльницького лиману члену комітету вважають за необхідне невідкладне ухвалення законопроекту, внесеного народними депутатами України з різних фракцій. Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні проект Закону України про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення (реєстраційний номер 8002), поданий народними депутатами України Романовою, Сисоєнко, Велікіним та іншими, з різних фракцій. Шановні депутати, я дуже прошу максимально мобілізувати членів ваших фракцій, тому що цей законопроект він не містить жодного політичного підтексту. Ми маємо об'єднатися навколо наших цілющих територій, якими на сьогодні ми не користуємося. Маючи такі властивості в рідній України, ми їдемо за кордон, не розуміючи, що тут ми сидимо на "золотій жилі", яка може приносити кошти не лише для Одеської області, для України загалом, зміцнювати наш імідж як туристичної країни, як сильної країни. А зараз ця територія, якщо б я вам показала фотографії, вона більше нагадує чи то смітник, чи то будівельний майданчик. Там відбувається стихійна забудова, і навіть жоден інвестор, який на сьогодні не бачить, що органи центральної влади, а також місцевої влади йдуть на створення там курорту, жоден інвестор не хоче вкладати в цю територію кошти. До речі, це ініціатива місцевої громади, місцевих органів влади, самоврядування, тому що вони вже мають навіть стратегію розвитку як лікувального курорту цієї території, і тепер вони чекають лише рішення Верховної Ради України. Дякую. Дякую вам. Отже, колеги, запитання до доповідача, 3 хвилини. Прошу провести запис.

Будь ласка, Німченко, включіть мікрофон. 10:46:11 НІМЧЕНКО В.І. Яке майбутнє, я хотів би, щоб… стратегічне майбутнє цієї території під Одесою? Що чекає? Що це буде для людей? Будь ласка. Дякую за запитання. Фактично зараз ця територія, як я вже сказала, вона стихійно забудовується, нагадує будівельний майданчик, смітник. Але зараз, якщо ми присвоїмо статус "курорту державного значення", то вона має використовуватися за цільовим призначенням. В Одеській облдержадміністрації вже є інвестиційні пропозиції розвивати цю територію саме як лікувальний курорт. Вже є стратегія розвитку цієї території як курорту, але для цього треба якраз присвоєння офіційного статусу. Більше того, для тих, хто не знає, якраз цілющі властивості Куяльницького лиману, вони такі самі, як у Мертвого моря: там можна лікувати хвороби опорно-рухового апарату, хвороби органів дихання. Це якраз може стати тією здравницею для лікування наших воїнів, які які повернулися з війни. Також ми, вчора всі казали про людей з особливими потребами. Я хочу сказати, що людей, які приковані до візків і їм на сьогодні треба оздоровлятися, раніше було тільки одне таке відоме місце – це Саки, зараз із анексією Криму ми маємо відтворити ще такий самий курорт, а якраз Куяльницька Куяльницька територія і Куяльницький лиман, він може стати альтернативою Сакам. І зараз це залежить від нас. Ми маємо цим складом Верховної Ради зберегти Куяльник для майбутніх поколінь. В.М. Віктор Кривенко, Народний Рух України. У нас на всіх рівнях влади ми бачимо злочинний зв'язок з міською владою одеською, яка розграбовує Одесу, яка замовляє напади на активістів. Вже три роки як не ставиться на голосування, навіть немає рішення профільного комітету Постанови про дострокові вибори, позачергові вибори в місті Одеса, 102 народних обранця підписали цей законопроект. гектарів вкраденого аеродрому "Шкільний" в Одесі, ми бачимо, що жодної реакції. Я закликав і Верховного Головнокомандувача, міністра оброни там розмістити гарнізон, і зараз знову закликаю, щоб в умовах воєнного стану були вчинені дії. Ми бачимо, як, коли спалили мою приймальню, на якій було написано "Приймальня народного депутата", то Генпрокурор сказав, що "як це так, писати на палатках "Приймальня народного депутата"? Хоча весь Майдан так пройшов. І зараз ми бачимо, що ставиться це важливе питання для збереження Куяльницького цього... рекреаційної зони, території ставиться на середу, коли фактично гарантовано, що буде провалено голосування, і цим розв'яжуть руки Дякую за запитання-пропозицію. Звичайно, напади на активістів, вони стосуються багатьох областей України. Я вчора дивилася мапу, якраз Одещина, вона за кількістю нападів на активістів, вона входить в цю трійку таких областей. Є дуже багато питань стосовно навіть цієї території Куяльницького лиману, як вона на сьогодні використовується. Якщо зараз хтось хтось з ділків хоче там побудувати, наприклад, СТО або якесь виробництво, яке буде фактично знищувати ось ці природні лікувальні грязі, то немає навіть підстав у доброчесних органів місцевого самоврядування для того, щоб відмовити. Тому для того, щоб дати всі законні інструменти для органів місцевого самоврядування зберегти ось ці цілющі властивості Одеського лиману, зараз треба проголосувати. І, звичайно, велике питання стосовно того, що депутати не ходять… …що депутати не ходять на засідання у середу. Я абсолютно знаю, що зараз нас дивиться громада Одещини. Ці люди, громадські активісти, які якраз виступають проти забудови цієї території, вони якраз і виступають ініціаторами. нас дивляться представники органів місцевої влади, які якраз на позиції зберегти ці цілющі території для прийдешніх поколінь. І, звичайно, прикро, якщо сьогодні через те, що депутати безвідповідально ставляться до своїх депутатських обов'язків… Дякую вам. Хочу доповнити. Вважаю неприйнятним, що народного депутата нема на робочому місці. Звертаюся до всіх депутатів: подивіться направо, наліво, кого нема; візьміть телефон, передзвоніть. Це робочий час народних депутатів України, я не раз на цьому наголошував. Як є чергування на фронті наших військових, ніхто собі не уявляє, що він встане і піде, і скаже: "Сьогодні немає військових на фронті". Не може бути, щоб викладач сказав: "Я сьогодні не прийду, у мене сьогодні не виходить, інші справи є". І робітник, і шахтар, і будь-який працівник. І тому я звертаюся до всіх голів фракцій: такого не може бути, щоб під час засідання Верховної Ради України немає народних депутатів. Якщо не буде народних депутатів, проведу рейтингове голосування і опублікую в "Голосі України". Тому, будь ласка, зараз подивіться, кого нема, голови фракцій, передзвоніть. Ми йдемо за повною процедурою, відповідно обговорення буде йти ще близько сорока хвилин. Це достатньо, щоб доїхати з будь-якого куточка Києва сюди, на робоче місце. Кожен має бути на робочому місці, коли буде прийматися рішення. Це відповідальність фракцій. І я прошу всіх закликати, і під час обговорення максимально змобілізувати весь зал. Дякую, пані Анна. Зараз до співдоповіді запрошується по альтернативному законопроекту Бахтеєва Тетяна Дмитрівна, будь ласка. Потім будуть виступи від фракцій, виступи від депутатів. І це, я наголошую ще раз, достатньо часу, щоб усіх змобілізувати в залі.

Шановні колеги, "Куяльник" – це один із найстаріших грязьових курортів України, який ще був заснований у 1834 році в низов'ях лиману. Куяльницькі грязі з сульфідного мулу за своїми лікувальними властивостями визнані еталонними. Вони сприяють зменшенню запальних процесів, зміцнюють імунітет і відновлюють функції пошкоджених органів і систем організму, а також використовуються у лікуванні безпліддя. Ропа Лиману також має лікувальні властивості, а мінеральна вода "Куяльник" допомагає при захворюваності шлунково-кишкового тракту. "Куяльник" – це унікальне для України місце, тому що його грязі вважаються більш цілющими, ніж на Мертвому морі в Ізраїлі. Однак як українські вчені, так і громадськість, констатують критичність екологічної ситуації на Куяльницькому лимані. Основна небезпека для лиману полягає в його поступовому пересиханні. Рівень води в 2013 році в порівнянні з травнем 2012 року знизився на 16 сантиметрів. Як відомо, середня глибина лиману становить 1 метр, тому навіть таке незначне, на перший погляд, знищення дуже є серйозним. Повне пересихання лиману призведе до неминучої загибелі водної флори і фауни, втрати унікальних лікувальних властивостейводойм. Шановні народні депутати, з метою збереження від передчасного псування і бактеріального забруднення мінеральних вод і лікувальних грязей Куяльницького лиману Постановою Ради Кабінету Міністрів української… Російської Федерації ще від 7 березня 1985 року було затверджено межі округу і зон санітарної охорони курорту Куяльник в Одеській області. Однак і сьогодні територію курорту Куяльник не оголошено офіційно згідно з вимогами Закону України "Про курорти" курортом державного значення. Разом з тим збереження унікального природного родовища лікувальних ресурсів Куяльницького лиману вимагає системного підходу, який може бути реалізований шляхом створення і забезпечення функціонування курорту державного значення. З огляду на викладене виникла нагальна потреба збереження цього унікального родовища пелоїдів і мінеральних вод шляхом оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення. Шановні колеги, давайте підтримаємо цей законопроект за основу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 3 хвилини – запитання. Перепрошую, пані Тетяна, верніться на трибуну.

Буглак Юрій Олександрович передає Споришу. Будь ласка. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", Вінниччина, 15-й округ. Звичайно, я хотів задати запитання і Анні Романовій. Тому що, дійсно, це досить необхідний

в тому, що, як ви рахуєте, чому з 85-го року, скільки не було тут сесій, скільки не було різних засідань, до сих пір ніхто не прийняв? Аж накінець-то на сьогоднішній час наша сесія, дасть Бог, прийме дане рішення. Дякую. Дякую. На це питання я не можу дати відповіді. Тому це перед нами зараз є таке завдання – це зробити сьогодні. Чому це не робилось? На жаль, мабуть, хтось хотів його зробити приватним, цей курорт. Тому що ми зараз бажаємо зробити його державного значення, тому треба це зробити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Сергій Шахов передає слово для запитання Кривенкові, будь ласка. Віктор Кривенко, Народний Рух України. Всі два рухівця проголосують за цей законопроект. А все ж таки я продовжу питання дострокових позачергових виборів в Одесі, в Смілі, де ситуація катастрофічна. Наприклад, в Смілі вже і суд відсторонив міського голову. І сміляни нам у вічі одноголосно проголосували про те, що треба змінювати і владу, і депутатів. Комітет з держбудівництва не збирається, не приймає рішення, то я закликаю голів фракції "Народний фронт", фракції БПП, у них є там і третина, і половина, вони можуть формувати порядок денний цього комітету. Закликаю Голову Верховної Ради, який є заручником на сьогодні. Він не може винести в зал без рішення комітету по цій постанові по Одесі, більше 3 років вона лежить. Прийти на засідання, зробити його відкритим і прийняти будь-яке рішення, щоб була можливість зайти в зал. Тому що на сьогодні фактично відповідальність за неприйняття рішення лежить на двох найбільших фракціях парламенту. У нас десятки міст, які вимагають позачергових виборів. Коли у безвладді, знаєте, найбільше все крадеться. А так я закликаю всіх колег прийти і ні в якому випадку не дати негативного сигналу активістам в Одесі, які борються за збереження кожного метра української землі… Шановний колего, чому там не працює міська влада, я не можу казати, це є закон. І я ще раз повторюю, що його значення значення для України дуже велике, тому що цілющі можливості більші, ніж у Мертвому морі в Ізраїлі, там тисячі наших хворих пацієнтів, які не тільки лікуються, но становляться здоровими. Тому нам треба це зробити зараз. А чому не робить це міська рада, не можу казати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Пані Веселова, ви наполягаєте на питанні? Пані Наталія, наполягаєте на запитання чи ні? Ні. Отже, дякую вам. Час на запитання вичерпаний. І, колеги, хочу зараз вам ще раз повідомити. Увага! Зараз по нашій процедурі виступи від фракцій, потім – від депутатів. Це орієнтовно до 40 хвилин. В 11:40 відбудеться голосування по проекту Закону 8502. Якщо я буду бачити, що у залі є недостатня кількість депутатів, я змушений буду згідно закону провести рейтингове голосування і опублікувати в "Голосі України" присутніх депутатів. Тому я звертаюсь до усіх голів фракцій, щоб це не було несподіванкою, щоб потім не було образ, бо попередні рази багато хто ображався, що несподівано це сталось. Це не є несподіванкою. 11:40. Якщо не будуть на робочих місцях народні депутати, я опублікую в "Голосі України" всіх присутніх у залі. Ви не кричіть. Я вам казав, що по процедурі у нас зараз ідуть виступи від голів фракцій, а потім – від депутатів. Отже, зараз я прошу провести запис від фракцій і груп, хто має намір і бажання взяти участь в обговоренні даного питання. Будь ласка.

нічого, крім негативних емоцій це не викликає. Це не стосується тих людей, які сьогодні знаходяться в цій залі. Якраз я дуже вдячна всім депутатам, які сумлінно ставляться до своїх депутатських обов'язків. Але дуже прикро, що ми втрачаємо потихеньку Україну, і ми втрачаємо не лише через війну на Донбасі, ми її втрачаємо через те, що потихеньку втрачаємо свої ресурси, свої лікувальні курорти. Ось зараз, якщо не підтримати це рішення, що ми будемо мати? Куяльник дуже скоро забудується, дуже скоро ось ці лікувальні… лікувальну воду ми втратимо, і наші люди будуть знову тоді, коли навіть українці витрачати гроші на свій відпочинок, вони будуть зміцнювати економіку Єгипту, Туреччини, але навіть не будуть знати, що у нас в Україні є власне "мертве море". Зараз, якщо у людини, в українця є гроші, то він витрачає їх на лікування де? В Ізраїлі, в Німеччині, в Швейцарії, за кордоном, замість того щоб залучати кошти в економіку України, замість того, щоб розвивати ось такі території, які потім дадуть нам, в нашу економіку повернуть в десятки більше разів коштів. За даними Національного банку України щорічно українці, які виїжджають подорожувати в різні країни світу, вони вивозять лише по безготівкових розрахунках знаєте, скільки з України? 7 мільярдів доларів, це лише за минулий рік. в цей час ми… коли іноземці приїжджають до України, вони витрачають всього 1,5 мільярда доларів. Що це означає? Це означає те, якщо ми будемо розвивати свою власну туристичну індустрію, логістику, залізничні напрямки, як сказав Андрій Садовий, треба створити аеропорт в кожному обласному центрі України, тоді ми залучимо додаткових коштів в економіку України більше 10 мільярдів доларів. Це кошти, які підуть до малого і середнього бізнесу, це робочі місця. Хтось підраховував, скільки зараз наше наше голосування, якби воно відбулося, дало додаткових робочих місць для цієї території, де зараз знаходиться Куяльницький лиман? Ніхто не підраховував. А саме це завдання нас як державників - прорахувати, який потенціал економічний кожної території України, і для цього приходити в зал, для цього працювати народними депутатами, для цього працювати в уряді, а не для того, щоб вирішувати якісь свої завдання. Дякую дуже вам. І дуже сподіваюся на підтримку ваших фракцій. Дякую. Запрошую до слова… Спориш, прошу, народний депутат. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", Вінниччина, 15 округ. Звичайно, ми сьогодні разом з вами розглядаємо два законопроекти. І перший, і другий - вони один одного доповнюють. І, я думаю, дав би Бог, вони ідентичні, але дав би Бог, щоб все-таки ми сьогодні в першому читанні прийняли, і вони обов'язково будуть об'єднані. Я скажу більше, що, мабуть, ні на жодне засідання нашого комітету не приїжджав голова адміністрації, а саме голова адміністрації Одеси, саме приїжджав на засідання комітету і просив, щоб все-таки Куяльницький лиман став курортом державного значення. Дуже обідно, що з 1985 року ми нічого не зробили, і вже за часи вільної нашої України ми не змогли прийняти Куяльницький лиман курортом державного значення. Я думаю, що тат ми дуже багато упустили. Дуже багато, те, що все-таки наша країна сьогодні не отримає кошти Ми знаємо прекрасно, що Куяльницький лиман – це недалеко, якихось 20-30 кілометрів, це Молдова. Звідти вся Молдова їде на лікування. І якщо, дійсно, ми придамо великого значення, саме державного, це будуть туди, мабуть, приїжджати із всього, звичайно, не тільки з України, а з всього світу, тому що це, дійсно, є лиман, якого так чекає Одеса, якого так чекає державний бюджет, якого так чекають місцеві, Куяльницька також рада, яка чекає, щоб все-таки це поповнення в бюджет надходило. Тому я дуже би просив, щоб ми всі разом з вами зайшли в зал, підтримали даний законопроект. Дійсно, він об'єднає весь зал, це не має якогось тут політичного значення. Просто хотілося, щоб все-таки… Ми от кажемо, що один – це неважливий. Ні, всі законопроекти, які приймаються сьогодні в залі, вони є важливі, і ми повинні до кожного ставиться із відповідальністю. Тому би я хотів би, щоб ми всі також сьогодні з відповідальністю поставилися до сьогоднішніх двох законопроектів і прийняли їх у першому читанні. Дякую. Дякую вам. Запрошую до слова від "Волі народу" народного депутата Шахова. Група "Воля народу", Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, в залі ми бачимо практично не вистачає людей і сьогодні треба згуртуватися навколо цього законопроекту. "Наш край" підтримує рішення про курорти, щоб були всі державного значення. Бо сьогодні всі курорти, які були перекуплені за 27 років, і підприємства, які зруйновані, вирізані на металобрухт, на будівельні матеріали. А дитячі табори, в яких ще я відпочивав в дитинстві, коли з батьком шахтарем, Царство Небесне, виїжджали на грязьові ванни в Слов'янськ, Закарпаття, до Чорного моря, до Азовського моря! Чимало таких сьогодні курортів стоять державного значення, які можуть дати прибуток в десятки мільярдів доларів нашій державі, дати розвиток туризму. Нещодавно був у місті Миргород. Місто цвіте. Практично, як в Італії: красота неймовірна. Чому в занепаді сьогодні такий курорт, як Куяльник на Чорному морі? Чому сьогодні, коли їдеш в потязі, буквально їду на Луганщину до себе в округ, дивлюся: все в смітті. І на це дивляться наші діти в нашій державі, на це дивляться наші гості. Де наша віра? Де сьогодні совість тих, хто не хоче підтримувати цей законопроект? Тому я закликаю кожного депутата народного, який знаходиться в сесійній залі, підтримати законопроект, людей, які розробляли його, комітет, який працював над цим законопроектом. І неважливо, від якої ми сьогодні партії, ми повинні розвивати нашу державу. "Наш край" підтримує законопроект по державному значенню курорту в Куяльнику. І також треба зробити аудит всіх курортів в нашій державі. Всіх дитячих таборів, які сьогодні стоять в занепаді, всього того, що було зруйновано за 27 років. Давайте будемо будувати, а не руйнувати. Дякую. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова від фракції "Опозиційний блок" народного депутата Скорика.

Шановні громадяни України! Шановні жителі Одеської області! Я вважаю, що от телеканал "Рада" демонструє полупорожню залу Верховної Ради - це величезна ганьба! - при розгляді такого законопроекту. Я представляю в Верховній Раді жителів Одеської області, і від більшості жителів Одеської області, а я з цього приводу спілкувався з багатьма своїми земляками, можу сказати, що цей законопроект дуже і дуже важливий для нашого регіону. Тому що Куяльницький лиман, і про це, на жаль, дуже мало говориться в центральній пресі, в центральних засобах масової інформації, на жаль, громадяни України більше знають про Мертве море, славетне Мертве море в Державі Державі Ізраїль, ніж про Куяльницький лиман. Натомість за своїми лікувальними властивостями Куяльницький лиман є унікальним і нічим не гіршим, ніж Мертве море. Проблем навколо Куяльницького лиману дуже і дуже багато, це і проблеми річки Куяльник, яка варварськи використовується, її басейн варварськи використовується нелегальними кар'єрами. І хотілося б з цієї трибуни, користуючись нагодою, звернутися до органів прокуратури стосовно цього питання, розгляду цих питань, це є використання земель, це є ситуація з будівлями санаторію "Куяльник", який належить "Укрпрофоздоровниці", там дуже-дуже складна ситуація. Для того, щоб… от сьогодні в залі кажуть, що цей закон може дати нові робочі місця і так далі. На жаль, це не зовсім так, цей закон не вирішує всі проблемні питання навколо Куяльницького лиману. Але я хочу закликати всіх, хто присутні в залі, всіх своїх колег до того, щоб цей законопроект однозначно підтримали. Тому що це однозначно крок вперед стосовно захисту басейну Куяльницького лиману, це однозначно привернення уваги українського суспільства, світової громадськості до цього питання, це однозначно підняття рівня в очах світової громадськості і потенціальних клієнтів, потенціальних туристів Куяльницького лиману. Тому те, що сьогодні в залі немає колег депутатів, дуже і дуже погано, ще раз кажу, це ганьба. Закликаю підтримати цей законопроект. І хотів подякувати тим авторам, тим депутатам Верховної Ради, які надали цей законопроект до Верховної Ради. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу ще слово від Радикальної партії. Народний депутат Лозовий. Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Знаєте, тут щойно переді мною виступав "сєпар", замість того, щоб сидіти в Лук'янівському СІЗО і відповідати за злочини проти української держави, проти української нації, сидить в парламентському залі. Але, менше з тим, ми живемо в історичний час, коли в Україні відбувається тектонічні зміни. Сьогодні ми як ніколи близько до того, що Україна здобуде помісну українську автокефальну церкву, за що не одне покоління українців боролися сотні років. Але, шановні друзі, а ви знаєте, що заважає створенню української помісної церкви, крім протидії Москви, агентура якої є в тому числі в залі, в тому числі переді мною депутат Скорик виступав? Заважає у створенні помісної церкви бездумна політика влади в економіці. Щоб ви розуміли, я сюди приїхав з Феодосійського монастиря, це острівець українського духу серед "русского мира" отут в Києві. Феодосійський монастир за листопад отримав платіжку по тарифах понад 27 тисяч гривень. Не можуть сьогодні українські храми сплатити по таких високих, безбожних тарифах, які запровадила нинішня влада. Наша команда вимагає пільг для для Української церкви Київського Патріархату, для майбутньої помісної церкви, для Української Греко-Католицької Церкви для того, щоб вони могли сьогодні служити Богу, захищати інтереси України і українців, а не шукати ті кошти, які їм треба сплатити по тарифах. я спілкувався з архімандритом Макарієм, з настоятелем монастиря, порахували те, що за грудень місяць рахунок без пільг буде десь 75 тисяч гривень. Не може монастир сплатити кошти. Я закликаю владу, побійтесь Бога, не знущайтеся над людьми, не знущайтеся над нашою церквою. Виконайте вимогу Радикальної партії, поставте законопроект Олега Ляшка про зниження тарифів, дайте пільги для нашої української церкви. потрібно думати про людей, про наше майбутнє, а не сьогодні залазити в кишені української церкви, залазити в кишені кожної української родини і витягати звідти останнє.

про українську церкву, і про те, як вижити людям. Законопроект цей, безумовно, Радикальна партія підтримує. Наш лідер Олег Ляшко є його співавтором. Санаторії всі мають бути у державній власності, а не мають бути приватизовані, де їх просто поріжуть на ділянки і розграбують. Бережіть Україну! Слава їй! Шановні народні депутати, я просто попереджаю, що якщо виступ не буде стосуватися законопроекту, який ми розглядаємо, я просто буду виключати мікрофон. Я попереджаю, і щоби просто не було потім нарікань. А зараз репліка, будь ласка, хвилина народний депутат Скорик. Я хочу в черговий раз звернутися до головуючої, тому що коли виступають опозиційні депутати, які говорять щось, що не подобається президії, їх завжди переривають. А деяким депутатам дозволено безкарно ображати своїх колег, абсолютно безпідставно звинувачувати їх Бог знає, в чому. Депутат виходить на трибуну, він навіть не знає, де знаходиться Куяльницький лиман, а розповідає про Томос, який він не може… не знає навіть, що це таке, розповідає про тарифи, він використовує просто час на парламентській трибуні для того, щоб піарити свою недолугу політичну силу і для того, щоб піарити самого себе. Я прошу, ще раз звертаюсь до головуючої виконувати Регламент, і якщо депутат виступає не по тому питанню, по якому він заявлений, переривати такі виступи. Дякую за увагу.

Шановні колеги, сьогоднішній законопроект, згідно якого територія Куяльницького лиману буде оголошена або може бути оголошена курортом державного значення, є надзвичайно важливим. Питання, яке розглядалося в нашому комітеті, на Комітеті з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму, на якому присутній голова обласної Одеської адміністрації, на якому були присутні багато експертів, фахівців, є надзвичайно важливим. З кількох причин. Перше: що ми мали це вирішити питання ще давно, навіть не в цій каденції, а ще за попередні 20 років. Друге - це те, що сьогодні необхідно захистити цю територію від тих, хто проводить неналежну господарську діяльність, які експлуатують некваліфіковано ці цілющі ресурси, і ми повинні це захистити. Третє. Ми повинні створити передумови для того, щоби в цей регіон пішли нові інвестиції, тому що створення чи надання територіям Куяльницького лиману статусу... державного захисту дасть можливість залучити великі інвестиції. Це нові робочі місця, це нові туристи, які приїдуть до нас на лікування, на оздоровлення, це дасть можливість нашим громадянам також не виїжджати за кордон, не вивозити гроші, а за відносно невеликі кошти проходити лікування і оздоровлення саме в Україні. Ми закликаємо усіх колег, незалежно від фракцій, незалежно від політичних уподобань, незалежно від в яких групах вони знаходяться, чи позафракційних, прийти в зал і проголосувати. Тому що в даному випадку це та річ, яка об'єднує усіх депутатів, яка об'єднує всю країну. Ми повинні турбуватися про своє майбутнє, пам'ятаємо про це і закликаємо наших колег прийти в зал, проголосувати і підтримати нашу туристичну, нашу рекреаційну галузь. У нас небагато поки що є таких курортів і тому Куяльник може бути один з тих, який дасть поштовх для розвитку, для продовження курортології. Тому звертаємося до вас, шановні колеги, приходьте в зал, голосуємо і Куяльник, дамо йому підтримку, дамо йому новий подих життя. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ми завершили виступи від депутатських фракцій, і тепер мають нагоду виступити в обговоренні народні депутати. Прошу підготуватися і провести запис, прошу провести запис.

Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні колеги, а в когось є сумнів в тому, що природні території Куяльницького лиману Одеської області треба оголосити курортом державного значення? Ні в кого нема сумнівів. А що в залі робиться? А де люди в залі? Чому на сьогоднішній день ми переходимо до нової регламентної норми: всіх прошу зібратися в 11:40, інакше будемо ставити на рейтингове голосування? Всі вроді би патріотично налаштовані люди, хочуть організувати в нас хороший курорт Куяльник, а голосувати нікому. Чому от зараз взяти і не провести рейтингове голосування і його не опублікувати? Чому хтось приходить в зал і працює, а цілий ряд крісел є пустими? Що це відбувається? Це є чергова якась нова форма роботи у Верховній Раді. Більше того, ну, давайте будемо говорити: важлива тема Куяльника, так? Нема питань. Обговорили. Всі сприяли. Скільки ми обговорюємо? Годину часу. Шановний народний депутат, я вимушена відключити вам мікрофон, це не стосується предмету розгляду. (Шум у залі) Я попередила. Я прошу включити мікрофон, і ви маєте виступати стосовно законопроекту, який розглядається. Прошу. Так я виступаю про Куяльник! Я говорю, чому про Куяльник, який потребує підтримки в залі, не має її? Чому правляча коаліція… Чому немає навіть тих депутатів з тої фракції, яка є автором? Чому на сьогодні оголошують за важливу справу по Куяльнику в 11:40 збір? А в 11:30 що, не треба бути і обговорювати питання Куяльника? А, може, ті люди, які є в залі, подадуть якусь хорошу пропозицію? Чому на Куяльник відводиться півтори години, а важлива тема реформи охорони здоров'я по скороченій процедурі у свій час проголошувалася? Бо на Куяльнику будуть проводитися лікувальні процедури, і це теж є складова медичної реформи. А там за дві хвилини зміну системи ми обговорили, за дві хвилини, і тепер не знаємо, що з цим всім робити, а на Куяльник ми виділяємо стільки часу. І під час Куяльника говоримо про церкву, про будь-що хочете. Тому я закликаю головуючу зараз, так як ви це зробили цілком вірно: при виступах депутатів, кого нема в залі, слово не давати. Оголосіть зараз поіменне голосування, хто є в залі, це, проголосуємо і опублікуємо у "Віснику". Нехай люди подивляться, коли розглядається питання державної власності, національної слави курорт "Куяльник", людей, які говорять за те, що вони є патріотами власної держави, їх немає на роботі. Будь ласка, будьте послідовні в усьому. Я цілий виступ свій присвятив "Куяльнику", не треба в мене забирати слово. "Куяльник" – понад усе, будь здорові!

Я, дійсно, дуже прошу підтримати законопроект пані Ганни Романюк, законопроект 8502… Я перепрошую, Романової, я перепрошую. І номер 8502. Тому що цей законопроект нам повертає ті території і ті можливості, ці санаторії, які для нас, дійсно, надзвичайно важливі для нейропоранених і нейрохворих. Ми, на жаль, втратили ці санаторії в Криму, ми, на жаль, не маємо можливості зараз лікувати наших нейропоранених. І це єдиний дійсно аналог, надра цієї території – це єдиний аналог, який може надати ту медичну допомогу нашим важкопораненим і нашим важкохворим і полегшити їх стан. Таке лікування вони потребують раз на півроку обов'язково. Ще я прошу народних депутатів в обов'язковому порядку підтримати, щоби санаторій "Лермонтовський" передали Міністерству оборони, не було ніяких провокацій. Тому що є народні депутати, які намагаються цей санаторій унікальний, в якому будуть лікуватися всі поранені на війні наші хлопці і дівчата, намагаються залишити їх у руках приватних власників. Це категорично не можна робити. І тому всім депутатам, які будуть провокувати ту ситуацію, щоб цей санаторій не перейшов у власність Міністерства оборони, це люди, які проти наших захисників. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Шановні колеги, ми, безумовно, підтримуємо цей законопроект. Куяльник – це унікальне місце, це перший санаторій, який прийняв переселенців з Донбасу, це місто, де працює фахова команда. Але ж я хочу вам також нагадати, що це питання повинні вирішити комплексно. В нас є найунікальніший курорт Слов'янський курорт. Курорт, який разом з Саками, разом підтримували спинальників і надавали найякісніші сьогодні процедури. На жаль, сьогодні Слов'янський курорт – це єдине місце, яке залишилося в Україні, де люди на візочках, де хлопці сьогодні з передової, де з різних країн світу їдуть туди, щоб отримати допомогу, щоб людей поставили на ноги. Але ж, на жаль, вже четвертий рік поспіль люди намагаються, люди влади намагаються знищити це місце, хоча Слов'янський курорт перший надав кров військовим, Слов'янський курорт перший надав допомогу переселенцям, Слов'янський курорт перший допомагав тим хлопцям, яких вивозили з передової. Але ж сьогодні Слов'янський курорт знищують, реорганізують, намагаються забрати у них природні ресурси, забрати корпуси і просто повністю розпродати цю унікальну землю. Військові подякували Слов'янському курорту та звільнили корпуса, але ж після цього туди, як саранча, набігли різні можновладці, які сьогодні намагаються розібрати по крихіткам цей Слов'янський курорт. Я хочу нагадати, що ніяка злочинна влада в нашій країні пальцем не торкнулася Слов'янського курорту, розуміючи, що це колыбель миру та захисту Донбасу. Але ж сьогодні влада не… знущається цим і хоче повністю знищити це місце. І тому я звертаюсь до вас, шановні народні депутати, спікер та президія парламенту, з проханням разом об'єднати зусилля, щоб захистити сьогодні ті унікальні природні можливості, які нам надані щоб захистити сьогодні ті колективи, які там працюють, захищаючи право людей отримати в своїй країні дійсно реабілітацію та стати на ноги. І я прошу мій виступ рахувати як депутатським запитом до Генеральної прокуратури, до НАБУ, до КРУ, до Національної поліції. Розібратися терміново з ситуацією в Слов'янському курорті, зупинити там сьогодні рейдерство цього курорту, зупинити знущання сьогодні з тих точок миру, точок сили Донбасу, які сьогодні… Прошу, щоб ми зупинили те знущання, яке сьогодні там, на війні, можна сказати, намагаються, прикриваючись війною, розкрасти, розграбити і знищити те, що десятиріччями вважалось колыбелью миру та майбутнього Донбасу. І сьогодні Слов'янськ – це символ українського Донбасу. І коли все місто бачить, як влада грабує Слов'янський курорт, то вони розуміють…

Я, безперечно, закликаю всіх підтримати даний законопроект, тому що він водночас виглядає і як певною мірою регіональний. Але, з іншої точки зору, він є абсолютно державницьким. Тому що насправді мова йде про відновлення саме державної політики по підтримці, відродженню місць оздоровлення, відпочинку наших людей. І в цьому контексті Куяльник в Одесі - місце унікальне, його не можна ні з чим порівняти. Сьогодні в Україні, зрозуміло, на території, скажемо, Львівської, інших областей є природні мінеральні курорти, є надзвичайно важливі цікаві джерела, якими ми користуємося для лікування різного роду хвороб. Але ще раз підкреслюю: Куяльник з своїми мінеральними джерелами є унікальним. І, безперечно, це є прикладом того, наскільки сьогодні важливо розвивати політику регіонального рівня по підтримці місцевих територіальних громад. Тому що організація саме лікування і оздоровлення на наших курортах, у даному випадку в Одеській області, можуть бути серйозним джерелом для наповнення місцевих бюджетів. саме приклад успішної, скажемо, реформи децентралізації і майбутнє саме розвитку цих територій. Тому, безперечно, я закликаю всіх підтримати даний законопроект. Але хотів би зараз звернутися до головуючого і до всіх, хто виступає з цієї трибуни, бути надзвичайно коректними у своїх висловлюваннях. Зараз нас слухають радіослухачі. І коли ви, шановний пане Голово, звертаєтесь до них і кажете, що немає депутатів у залі, то вони думають, що зала пуста. А тоді з ким ви тут працюєте? Так от я хотів би сказати, що мова є надзвичайно конкретний елемент, і якщо немає якоїсь частини депутатів у залі, то так ви і кажіть. Якщо ви є наполегливий у своїй діяльності, тоді давайте, дійсно, будемо публікувати в газеті список тих, хто відсутні під час важливих голосувань. А закликати по 10 або по 100 раз зайти у сесійну залу тих, кого немає, я думаю, це марно витрачаємо час. Тому ще раз підкреслюю: є сьогодні надзвичайно відповідальні, порядні депутати у залі, і вони на робочих місцях. Кого немає, давайте будемо з'ясовувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І хочу наголосити, що це якраз народні депутати говорили про те, що в залі немає людей. А я і закликав всіх прибути, і попередив, що буду публікувати. А закликаю я в зал тому, щоб кожен закон, наголошую, кожен закон, який стоїть на порядку денному, набрав необхідну кількість голосів. Просто провалити закон - це не є позиція державницька. І тому я наголошую, що кожен з вас має змогу подивитись направо, наліво і запросити народних депутатів в зал також. Отже, наголошую, через буквально 5-7 хвилин ми перейдемо до прийняття рішення. Я ще раз нагадую усім головам фракцій запросити депутатів в зал, і ще раз наголошую на тому, що через 5 хвилин ми перейдемо до прийняття рішення. Прошу усіх заходити в зал.

головуючий говорив про відсутність депутатів. Я не знаю, які фракції відсутні, "Опозиційний блок" фракція присутня майже в повному складі, і ми, звичайно, будемо підтримувати зазначений законопроект, оскільки для нас питання та інтереси людей, які проживають на територіях, які саме нас підтримували під час проведення парламентських виборів, вони є пріоритетними, оскільки, на жаль, таких питань і проблем, пов'язаних з людьми, які мешкають в Одеській області, в інших областях, які саме розділяють наші точки зору, які дуже наближені за морально-етичними цінностями до нас, розглядаються дуже мало, оскільки чинна влада не звертає уваги на потреби зазначених людей. Що стосується розглянутого питання, то, звичайно, ми підтримуємо ідею надання статусу природних територій Куяльницького лиману Одеської області, статусу курорту "Куяльник" державного значення. Але чому врешті-решт зазначене питання виникло? А воно виникло через те, як автор цього законопроекту, як автор законопроекту альтернативного, члени фракції "Опозиційний блок" зазначили про те не тільки, що вони мають природні властивості, адже протягом багатьох років люди їздили в зазначені місцевості та виліковувалися, лікували свої хвороби. А виникає воно через те, що через свавілля режиму, хаосу, безладу, який панує в Україні, виникла серйозна техногенна катастрофа, серйозна небезпека щодо схоронності та забезпечення збереження природно-лікувальних властивостей зазначеної території. стримати зазначене свавілля з боку центральних органів виконавчої влади, що здійснюють відповідну владу на місцях, нам необхідно вдаватися до прийняття цього рішення. І, на жаль, у мене виникає занепокоєння щодо результативності сьогоднішнього голосування. Кожна фракція хоче звинуватити іншу фракцію у відсутності депутатів. Але давайте будемо дивитися правді в очі. Зараз немає переважної більшості коаліції, адже середа – це не їх день. Вони присутні у вівторок. В більшому складі вони будуть присутні в четвер, завтра. Для них питання оборони, звичайно, є пріоритетнішим, аніж питання, які ми зараз сьогодні розглядаємо. І у мене до головуючого конструктивна пропозиція. рейтингового голосування чи будь-якого іншого голосування ми не будемо набирати голосів, у мене пропозиція розпочати розгляд зазначеного питання завтра, в четвер, і все ж таки прийняти більшістю небайдужих депутатів зазначене рішення. Дякую. Дякую. Отже, колеги, від депутатів обговорення завершено. Зараз заключне слово від доповідачів, і після того ми переходимо до прийняття рішення. Колеги, отже через 3-4 хвилин прийняття рішення. Прошу всіх заходити в зал і займати робочі місця. Будь ласка, до заключного слова запрошується Романова Анна Анатоліївна. Будь ласка. Шановні народні депутати, шановні телеглядачі, радіослухачі! Зараз ми обговорюємо достатньо важливу тему. І справа не лише в одному курорті, за який ми зараз боремося на Одещині, справа взагалі до стратегічного підходу до розвитку нашої країни. Справа в тому, що внутрішній туризм може дати Україні десятки мільярдів доларів США. Ми зараз недоотримуємо. Я назву лише маленькі такі показові цифри. Знаєте, скільки іноземців приїхало до України минулого року? Не більше 14 мільйонів. А знаєте, скільки українців виїхало на відпочинок з туристичною метою минулого року? 27 мільйонів. Тобто фактично навіть самі українці через недосконалу інфраструктуру, через наші занедбані курорти, через те, що українці самі не знають про унікальні території, туристичні об'єкти в рідній країні, вони виїжджають і вивозять свої гроші за кордон. Тобто Україна програє в цьому плані. Що треба для підняття нашої української туристичної індустрії? Необхідно три речі. Перша – це політична воля. Якраз ми її зараз маємо продемонструвати. Друге – це розвиток туристичної інфраструктури: це дороги, це залізниця, це аеропорт в кожному великому місті України для того, щоб об'єднати країну. мені пишуть і скаржаться люди, що вони не можуть вже купити квитки до наших популярних у зимовий час курортів на Західній Україні. Вже зараз "Укрзалізниця", якщо зайти на сайт, не продає квитків. Це треба вирішувати, українці не можуть подорожувати нормально своєю країною. І третє, що потрібно – це популяризація нашого туристичного продукту. Коли я розповідала про "Куяльник", знаєте, 50 відсотків з тих, до кого я звернулася, спитали, де це. Ми маємо "мертве море" в Україні, про яке навіть не знаємо. Тому зараз я дякую всім, хто сьогодні виступав з цієї трибуни, і ви побачили, що немає жодного представника, жодної фракції, який би не підтримував законопроект. Справа лише у політичній волі сьогодні прийти і проголосувати. Але я абсолютно впевнена, що ми проголосуємо. Ще хотілося б сказати про два законопроекти. Так, справді, є один основний – 8502, інший – альтернативний. Вони ідентичні. Вони абсолютно ідентичні. Тому я пропоную об'єднатися залу, представникам різних фракцій, навколо якогось одного законопроекту. Наприклад, мені все одно, який це буде. Можливо, логічно це має бути основний – 8502. Але, якщо… Але якщо вони ідентичні за своїм змістом, а це присвоєння Куяльницькому лиману статусу курорту державного значення, тобто не має значення прізвище, не має значення, хто з якої фракції, треба зробити так, щоб Куяльник став курортом, і дати представникам органів місцевого самоврядування, місцевій владі інструмент для того, щоби залучити інвесторів, і для того, щоби створити там повноцінний курорт, де б лікувалися наші діти, воїни АТО…

І давайте проголосуємо, і поїдемо якраз до Куяльницького лиману відпочивати, тим самим підтримуючи українську туристичну індустрію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, заключний виступ Бахтеєва Тетяна Дмитрівна. І через 2 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх прибути в зал, лож повернутися на свої робочі місця, приготуватись до голосування. Будь ласка, пані Тетяна. 11:42:45 БАХТЕЄВА Т.Д. Шановні народні депутати! Дуже вдячна за всі виступи, вони всі були правильні, це треба підтримати. Хтось там, на які міністерства треба, щоб було передано цей але всі ми розуміємо, що там лікуються наші українці. , якщо це буде і міжнародний курорт з Молдовою або з другими, це буде дуже гарно. Там лікується більше десяти захворювань українців, і воно дуже має велике значення для оздоровлення оздоровлення наших українців. Тому дуже прошу підтримати цей законопроект. Він є не тільки оздоровлюючий, не тільки лікувальний, а це й питання національної безпеки нашої країни. Дякую. Підтримайте цей законопроект. Отже, колеги, обговорення завершене, і ми переходимо до прийняття рішення. Ще раз прошу усіх зайняти робочі місця, повернутися з лож в зал, приготуватись до голосування. Будь ласка, колеги, заходимо в зал. Я хочу нагадати вам, ми маємо два законопроекти: 8502 і 8502-1. Вони мало чим відрізняються по змісту, але комітет нам запропонував, комітет, прийняти 8502 за основу і в цілому. Тобто комітет порадив Верховній Раді України об'єднатися навколо одного законопроекту базового, який був підготовлений. Правильно сказала Анна Романова: немає значення, який з них. Але, я думаю, буде правильним, якщо ми дослухаємося до позиції комітету і підтримаємо 8502. Отже, переходимо до прийняття рішення.

11:45:35 За-231 Рішення прийнято. Закон прийнятий. Вітаю всіх авторів і альтернативного законопроекту за вашу роботу. Я впевнений, що ви підтримуєте базовий закон. І, колеги, ми ще раз продемонстрували, що, якщо ми змобілізуємося, Верховна Рада може і буде працювати ефективно і дієво. Отже, колеги, наступний у нас є проект Постанови про проведення парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Участь молоді в процесах реформування держави". Колеги, давайте ми його також разом підтримаємо. Я прошу підтримати пропозицію розгляду його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. 118 – немає волі до скороченої, йдемо по повній. Але, очевидно, ми після обіду аж завершимо. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту Величковича Миколу Романовича. Будь ласка.

Шановний пане Голово, шановні колеги! Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму повторно вносить проект Постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань про становище молоді в України на тему: "Участь молоді в процесах реформування держави". 4 вересня цього року Верховна Рада не проголосувала постанову про проведення цих слухань. Протягом двох місяців ми зверталися з проханням, щоб було проголосовано цю постанову щодо проведення парламентських слухань 21 листопада 18-го року. Проте, оскільки всі строки втрачені, прошу перенести проведення слухань на наступну сесію Верховної Ради України, зокрема, у пункті 1 проекту постанови слова "21 листопада 2018 року" замінити словами "20 лютого 2019 року", а далі за текстом. А також у пункті 2 проекту постанови слова "до 1 жовтня 2018 року" замінити словами "до 30 січня 2019 року", а далі за текстом. Прошу сьогодні підтримати українську молодь і проголосувати "за". На сьогоднішній день в Україні проживає понад 11 мільйонів молодих людей віком від 14 до 35 років, а це чверть населення нашої держави. Важливо, що половина з них готові особисто долучатися до ініціатив у громаді. Молодь хоче змінювати своє життя, життя своїх регіонів та держави загалом. Саме тому зміни і реформи, що відбуваються в Україні, вимагають кардинального перегляду взаємовідносин між владою та поколінням молодих українців. Проведення парламентських слухань на зазначену тему сприятиме активізації участі молоді в процесах ухвалення рішень, управління державними справами та справами громади, підвищенню рівня її громадської активності, а також розвитку молодіжної політики в Україні як інструменту залучення молодих людей до формування держави. Нам необхідно визначити стратегічні орієнтири державної молодіжної політики у напрямках: участь молоді у розвитку місцевих громад; розвиток локальних молодіжних ініціатив; вирішення проблем молоді на регіональному та державному рівнях; визначення ролі та місця молоді у реформах, які проходять в Україні; реформування системи підтримки молоді, зокрема вирішення житлових питань; питання працевлаштування молоді; реформування сфери підтримки молодих сімей; заохочення та підтримки наукових та науково-дослідних ініціатив молоді; популяризація здорового та безпечного способу життя молоді та національно-патріотичне виховання. Шановні колеги, прошу підтримати проект постанови та прийняти її за основу та в цілому. Прошу підтримати українську молодь. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Зараз запитання до доповідача. І, колеги, я прошу провести запис на запитання.

великий плюс. І дав би Бог, щоби все-таки воля наших народних депутатів була сьогодні в залі, щоб все-таки віддати оцю шану нашій молоді.

до молоді нашої країни, яка хоче приїхати сюди, хоче провести парламентські слухання, хоче показати себе і змінити нас в цьому залі? Дякую. дякую за запитання. Я думаю, що це питання риторичне, тому що ті колеги, які є зараз в залі, вони підтримують, сподіваюся, цю постанову. А молодь завжди була рушієм була рушієм змін і реформ в країні. Достатньо згадати Революцію Гідності, достатньо згадати українсько-російську війну, де молодь, яка активно захищає країну із зброєю в руках, а також і бере участь активну в реформах. Тому я вважаю, що, сподіваюся на те, що колеги підтримують цю нашу постанову нашого комітету і проголосують за парламентські слухання. Дякую вам. Кишкар Павло передає слово для виступу Кривенкові, будь ласка, запитання тобто. 11:52:08 КРИВЕНКО В.М. Віктор Кривенко, голова міжфракційного об'єднання "Пласт" в парламенті. Ми два роки, колеги, з вами по 5 мільйонів гривень я дякую колезі Ярославу Маркевичу за цю ініціативу і що парламент підтримує на розвиток "Пласту". На наступний рік у нас – 7 мільйонів гривень. На моє глибоке переконання, якби ми з 91-го року не менше мільйона доларів витрачали на підтримку молодіжних організацій, які займаються національно-патріотичним вихованням, то не було б ні окупації Криму, ні Донбасу. Вчора ми проводили брифінг з керівниками різних організацій, які займаються вихованням молоді, і звертаємося, звернулися, і я зараз повторюю це до колег депутатів, долучилися до розробки програми, справжньої програми національно-патріотичного виховання і до 20 грудня дали свої пропозиції, так само до громадських активістів, які нас зараз чують і цією сферою переймаються. І ми подамо уряду пропозиції до 20 січня відповідні. Так само у нас відбулося, наприклад, по Указу про українську мову, де ввели на 10 років, за 2 місяці уряд мав дати свої... уже текст програми затверджений. Ми збирали пропозиції за місяць до цього – дати, коли уряд мав подати свої пропозиції і свої рішення...

І що? Сім місяців – так і немає програми розвитку української мови, яку вони мали зробити. Так само в 15-му році був Указ Президента про націонал-патріотичне виховання, в 17-му році вийшов план заходів, слабенький план заходів. І закликаємо всіх, так само і вас, ви цим опікуєтеся як голова підкомітету, долучитися, щоб ми… Як перший заступник голови Комітету сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму хотів сказати, що наш комітет активно бере участь і в розробці (думаю, ви це знаєте) і підтримує всі молодіжні ініціативи, і, зокрема, і питання, які стосуються питань кредитування молодіжного будівництва і ряд інших. Тому в особі нашого комітету ви маєте того лобіста молодіжних питань, які зараз є актуальними в країні. Дякую вам. І заключне запитання від Мацоли Романа Миколайовича. 11:54:29 МАЦОЛА Р.М. Доброго дня! Роман Мацола, 190 виборчий округ, Хмельницька область. Ви знаєте, це навіть не запитання, більше підтримка доповідачу, тому що, дійсно, такі речі дуже важливі. Знаєте, наша молодь, дійсно, вміє працювати, знає, що робити, багато має цінних ідей, які можна застосувати не тільки на державному рівні, а й на місцевому і будь-де. І тому підтримується. Єдине, хочеться, дійсно, сказати, щоби люди трошечки в зал зібралися, бо це, дійсно, важливо, і треба проголосувати. Дякую. Дякую за запитання. Я хотів би сказати, що молодь активно намагається включатися в різні процеси. І тому це надзвичайно важливо – дати можливість виступити, обговорити ті питання і означити напрями на наступний період. Дякую вам, Микола Романович, за змістовну доповідь. Тепер, колеги… Ви можете зайняти своє місце. І тепер прошу провести запис на виступи від фракцій і груп. Хто має намір взяти в обговоренні участь, прошу взяти участь в записі. Будь ласка.

Потім від "Фронту" визначитесь. Але, колеги, ми після виступу від "Блоку Петра Порошенка" по Регламенту оголошуємо перерву і продовжуємо обговорення після перерви о 12:30. Тому прошу, пане Іван, включіть. А, від трибуни, будь ласка, від трибуни. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", Вінниччина, 15 округ. Звичайно, як і щойно наш перший заступник голови комітету доповів про те, що все-таки ми не можемо провести парламентські слухання на участь молоді у державному будівництві. наскільки обідно, що все-таки переносимо раз за разом оці слухання. Кожний раз ми переносимо, адже ми сьогодні повинні знову ж таки, як вже говорилося, ми повинні думати, як би наша молодь сьогодні змогла себе проявити тут в цьому залі. Адже питань досить і досить багато, у нас, наприклад от, участь молоді у розвитку місцевих громад. Ми знаємо прекрасно, що у зв'язку з об'єднанням громад ми повинні більше, тим більше ми знаємо, що молодь наша виїжджає за границю, ми повинні думати за робочі місця, ми повинні думати, як би надати нашій молоді роботу і зробити все, щоб вона залишилася у нас в Україні. І під час об'єднання територіальних громад дуже важливо, щоб все-таки місцеві ради, депутати об'єднаних громад думали за молодь, виділяли в бюджеті кошти для того, щоб можна було створювати робочі місця. Це досить-досить важливо. Розвиток локальних молодіжних ініціатив – це також питання номер один. Хочеться сказати, що вирішення проблеми молоді на регіональному і державному рівні – це те, що повинні ми обговорити, молодь Визначення ролі та місця молоді у реформах, які проходять в Україні, і дуже це важливо, тому що реформи, які… ми повинні залучати в цьому молодь. Хотілося б також реформування системи підтримки молоді, зокрема це вирішення житлових питань. Ну і, як я говорив, питання працевлаштування молоді. Житлові питання - це також питання номер один, тому що, якщо ми будемо робити все, щоб наша молодь мала де жити, були дешеві кредити, ми можемо і зберегти нашу молодь. Тому дуже б хотілося, щоб ми так само, як і перші законопроекти прийняли, отак дружно, більше 230 голосів. Також хотілося б, щоб ми все-таки сьогодні питання парламентських слухань затвердили в нашому залі. Я дуже дякую. Дякую. Отже, колеги, як ми і домовлялися, ми продовжимо обговорення після перерви. І нагадаю послідовність: першим буде після перерви представник "Батьківщини" (це буде, очевидно, Іван Крулько), потім представник Радикальної партії, потім представник "Народного фронту". Я прошу вас о 12:30 прибути в зал для продовження обговорення. Потім будуть виступи від народних депутатів, і тому ті бажаючі з народних депутатів, хто мають намір виступити, зможуть під час запису записатися. Зараз я хочу ще зачитати повідомлення, яке надійшло в президію. "Голові Верховної Ради України від народного депутат Шипка Андрія. Заява. Прошу вважати мій голос "за" щодо проекту Закону 8502, який стосується, власне, "Куяльника"". Я це публічно оголошую, пане Андрій, щоб ваші виборці знали вашу публічну позицію. Зараз я оголошую перерву на 30 хвилин. О 12:30 прошу всіх повернутися в зал для продовження нашої роботи. Дякую.

що ми розглядаємо проект Постанови про проведення парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Участь молоді в процесах реформування держави". Послідовність виступів після перерви. Від "Батьківщини" Іван Крулько. Потім від "Народного фронту", від Радикальної партії. А після того, колеги, будуть виступи від народних депутатів. Пане Іван, добрий день вам. Будь ласка. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Безумовно, проводити парламентські слухання, які стосуються молодіжної політики, які стосуються становища української молоді це важлива річ. І "Батьківщина" завжди підтримувала не тільки проведення таких парламентських слухань, але і вносила до Верховної Ради України законопроекти, які стосуються не просто питання поговорили чи обговорити, а які стосуються прийняття реальних змін, які би вирішували ті чи інші проблеми молоді. І якщо ми дійсно бажаємо сформувати в Україні ситуацію, за якої молоді українські громадяни не будуть виїжджати за кордон і будуть змотивовані на те, щоб працювати тут, піднімати українську економіку, сплачувати податки, формувати родини, народжувати дітей, це все можливо тільки в тому випадку, якщо дійсно від слів, від обговорень влада врешті-решт перейде до конкретних дій. Бо насправді ключовою проблемою чому сьогодні українська молодь масово виїжджає за кордон і не бачить свого майбутнього в Україні, полягає якраз в тому, що жодних рішень, які би стосувалися молоді, на жаль, не приймаються. Що на сьогодні потрібно молоді. Молоді потрібне кардинальне вирішення проблеми житла. Яка програма існує стосовно виділення кредитів на те, щоб молода людина могла купити або молода сім'я могла купити собі житло? Жодних. Всі програми зупинені. І за всі ці роки нинішньої влади жоден кредит для молодої родини на те, щоб молода родина могла купити житло, не виділений. Чи може сьогодні молода людина знайти собі робоче місце, перше робоче місце, і як це перше робоче місце гарантовано? Жодним чином не може знайти собі перше робоче місце. Яка ситуація у нас знаходиться і відбувається з приводу народжуваності? Народжуваність, на жаль, падає. І, безперечно, ми вважаємо, що вирішення в першу чергу цілого спектру соціальних питань стосовно молодіжної політики і стосовно становища молоді можуть змінити, кардинально змінити ситуацію, коли молоді українські громадяни навпаки будуть повертатися із-за кордону в Україну. А чи може сьогодні молода людина бізнес в Україні відкрити і вести його? Ні, тому що цей бізнес відразу буде під прицілом нападок, і фактично податкова система створена таким чином, що молода людина сьогодні не може цей бізнес утримувати. Тому фракція "Батьківщина" пропонує такі слухання провести, але, разом з тим, приймати реальні законодавчі акти, зокрема законопроект про молодь, який зареєстрований і ініційований фракцією "Батьківщина", який повинен змінювати ситуацію, який повинен повертати українських молодих громадян до української держави і створювати умови, щоб вони не хотіли виїжджати… І створювати умови, щоб молоді люди не хотіли виїжджати, а навпаки працювали і були змотивовані на українську державу. Тоді у нас буде все в порядку і з питанням безпеки, тоді у нас буде все в порядку і з питанням народжуваності, і, безумовно, тоді у нас буде наповнюватися український бюджет платниками податків, і молоді люди будуть це з великим задоволенням робити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від фракції Радикальної партії Лінько. Будь ласка. Дмитро Лінько, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, шановні українці! Ми насправді спостерігаємо ганебну ситуацію, коли вже втретє ми ставимо цю постанову на голосування і не можемо проголосувати, Верховна Рада не підтримує Постанову про парламентські слухання щодо проблем молоді. Це ганебне ситуація. Це навіть не рішення якесь, не закон, який на підтримку молоді, це просто постанова про обговорення. Дати можливість тут виступити молодим людям, щоб вони розказали про свої проблеми, щоб їх почули в цьому залі. І навіть це маленьке Верховна Рада вже втретє не може зробити. Давайте нарешті підтримаємо молодь хоча б в цьому. Більше того, Радикальна партія говорить про підтримку молоді реальними кроками, реальними інструментами. Це відновлення молодіжного кредитування житла. Сім'ї не створюються, молодь не створює сім'ї і не народжує нових дітей, коли немає стабільності, коли немає, де жити і виховувати цих дітей. Молодь виїжджає з України, тому що немає можливості знайти роботу, немає можливості створити свій створити свій бізнес. Коли молода людина з ідеями, з розумом, з талантом хоче зробити тут якийсь стартап, вона не може отримати і тисячі гривень кредиту, тому вона виїжджає за кордон, де її з руками, з ногами забирають в найкращі вузи, в найкращі підприємства, і її ідеї реалізують, і заробляють на цьому мільярди західні країни, а Україна мільярди втрачає щороку, і мільйони молодих людей втрачає. І найголовніша ситуація. Сьогодні немає фактично, поїдьте в село, в селі українському ви не знайдете молодої людини, тому що там немає роботи, тому що в молодої людини немає ні землі, ні можливості прогодувати свою сім'ю в селі. Тому дуже важливо підтримати молодь саме на селі. І для цього ми запропонували ініціативу, і вона підтримана Верховною Радою, і Конституційний Суд дав позитивний висновок про те, щоб змінити в Конституції і, нарешті, написати, що основа аграрного устрою в Україні є фермерські господарства. Фермерські господарства, сімейні, коли від батьків до дитини переходить земля, переходить господарство, і молоді люди будуть господарями в селі, тільки так ми захистимо українське село. Через кілька поколінь, через 10-20 років ви не знайдете в селах взагалі живої людини, там будуть кущі і вовки бігати. Давайте все ж таки щось робити, від розмов переходити до реальних справ. А цю Постанову про парламентські слухання потрібно голосувати, на жаль, бачу, що в залі депутатів дуже мало людей, ми можемо втретє вже і вчетверте провалити цю постанову. Це ганьба. Давайте зосередимось і дамо можливості нашій молоді жити і процвітати в Україні. Слава Україні! Дякую. Ми маємо ще декілька виступів від депутатських фракцій. Запрошую до слова від групи "Волі народу" народного депутата Шахова. Група "Воля народу", Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, ще не придумали еліксир молодості, немає сьогодні живої води. Кому в спадок залишати державу? Сьогодні, якщо хтось думає, що буде жити вічно, то ні. То треба сьогодні дбати про нашу молодь. Правильно, як сказав мій колега Володимир Арешонков, який виходив сюди, що в залі є депутати, які можуть згуртуватися не за політичними якимись своїми ставленнями, а як люди, які дбають про свою державу. Не приїдуть сюди китайці будувати нам або японці. Ми повинні будувати як українці, щоб відбудовувався наш край, ми не їхали кудись ще до інших країн сьогодні заробітчанами, щоб наша молодь повернулася в нашу державу. Кожен з вас знає і зі своїми дітьми спілкується, і дивиться на ситуацію, що молодь, ніхто сьогодні не хоче іти до міських рад, до обласних рад, до Верховної Ради. Всі бояться, вже, як ладана, Верховної Ради. А нам треба передавати свій досвід дітям, які хочуть розбудовувати свою державу. Я закликаю сьогодні кожного депутата, присутнього в залі, підтримати цю постанову заради нашого майбутнього, заради України. Давайте подивимося, 10 відсотків молоді сьогодні хочуть, за статистикою волонтерів від "Нашого краю", які говорять, що хочуть виїхати з держави взагалі. Це про що свідчить? Що сьогодні 70 відсотків пенсіонерів залишилися в державі. Батьки залишаються, а діти їдуть кудись на чужину працювати – в Москву, в Пітер, в Польщу, в Італію. Чи у нас немає тут чим займатися в державі, в такій багатій в серці Європи практично? Я закликаю сьогодні не просто як народний депутат, як людина зі сходу, де іде сьогодні війна. І, залучивши молодь до роботи, ми закінчимо цю війну, коли будемо розбудовувати нашу державу. Ще раз говорю, давайте згуртуємося. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від фракції "Народний фронт" хто буде виступати? Прошу до трибуни, народний депутат. Слава Україні! Фракція "Народний фронт", Іван Савка. Шановні колеги! Про це можна говорити багато, з приводу, що стосується майбутнього нашої держави. Можна говорити і один одного робити винним, ну ми повинні думати про майбутнє, ми повинні думати про нашу цю державу, яка яка будується, на жаль, в тих діях, коли йде війна. І сьогодні попереднім колегою, який виступав з трибуни, він сказав, що іде на сході війна. Ні, війна йде по всій нашій державі Україні. Вона йде іменно тут, починаючи з того, що дехто популізує і не говорить конкретні певні свої дії, що стосуються розвитку нашої держави України. Сьогодні було багато сказано, що стосується як кожний із нас дбає про майбутнє держави, а не було сказано перш за все те, що стосується як це робити, як розбудовувати. І я хочу подякувати іменно тим співавторам, авторам, які дбають про майбутнє, і про своїх колег, які іменно цей закон, вони зробили у цих моментах, проект закону, який повинен буде поставитись на голосування і проголосувати. Проголосувати за нашу державу, за майбутнє нашої держави. Я хочу навести приклад, вельмишановні колеги. Що на окупованих територіях нашої держави України створюються певні лагеря, так званого патріотичного виховання. Де більше за 4 роки пройшли, молоде покоління, наше молоде покоління українців, наших дітей, які направлені проти нашої держави України інформаційно, ідеологічно, більше 10 тисяч через тих так званих патріотичних лагерів. Ми повинні задуматися над цим і робити так, щоб ми тут, на Україні, виховували наших дітей, виховували нашу молодь в патріотичному дусі, любові до своєї держави. І приймати ці закони, які повинні утримувати і робити все можливе для того, щоб наша молодь оставалась тут в нашій державі Україні і розбудовувала нашу державу Україну, а це все залежить від нас всіх. Тому я закликаю, "Народний фронт" закликає всіх, наші шановні колеги, згуртуватися і робити все можливе для того, щоби наша молодь була щасливою в своїй рідній, Богом даній землі Україні. Дякую. Шановні колеги! Шановний народе України! По-перше, я хочу подякувати всім депутатам, які підтримали попередній законопроект про присвоєння Куяльницькому лиману статусу державного курорту. Якраз це приклад того, як ми як державники можемо підтримувати сільські території, як створювати робочі місця для цієї самої молоді. Тому що розвиток, насправді, внутрішнього туризму – це розвиток сільського, наприклад, туризму, це реальні кроки для того, щоб молоді надати шанс працювати в Україні, залишатися в Україні. А щодо молоді, звичайно, це питання, я вважаю, має стати одним з національних пріоритетів на сьогодні розвитку нашої країни. Ми маємо розробити антикризові заходи для того, щоби зупинити масову молодіжну міграцію з України. почути виступ нашого міністра закордонних справ, він офіційно каже про те, що лише за останні роки України покинули 1 мільйон людей. Скільки з них молоді? Насправді, ніхто не знає. Тому що ніхто не веде аналіз тих людей, які виїжджають, які покидають країну. Ми можемо лише читати якісь соціологічні дослідження і дивитися по ним. З тих людей, які покидають наші країни, яка їх демографічна структура, який портрет? Вони їдуть навчатися? Це робоча сила низькокваліфікована або навпаки кваліфікована? Але те, що ми бачимо серед молодих людей, те, що ми бачимо по опитуваннях, більш 60 відсотків на питання "Чи ви хочете покинути Україну?", вже зараз відповідають, що так. Якщо вірити соціологічним дослідженням, то лише 9 відсотків молодих людей задоволені своїм матеріальним становищем в Україні. Якщо подивитися на їх проблеми, що бентежить сучасну молодь? Перше. Це відсутність власного житла і відсутність перспектив. Вони не вірять, що в Україні вони досягнуть тих самих фінансових статків, як вони можуть досягнути десь на чужині. Причому ось такий міф, такий стереотип іноді навіть підтримується промо-кампанією інших країн, які розвішують по наших містах білборди з написом "робота", наприклад, в якійсь країні, робота в Польщі. Це ми як державники маємо розробити стратегію для того, щоб залишити молодь в Україні. Що для цього потрібно? Перше. Молодіжне житло. З 1997 року, знаєте, скільки по програмах житлового будівництва було отримано молоддю квартир? Всього 30 тисяч. Яка потреба у молодіжному житлі? Якщо вірити… ГОЛОВУЮЧИЙ. …вірити дослідженням, що у віці 34-35 років, а це якраз вже вік, середній вік людини, лише 50 відсотків молодих людей мають власне житло, то ми можемо підрахувати, що потреба в молодіжному будівництві, в молодіжному житлі складає понад 5 мільйонів квартир. Держава терміново має розробити програму… Будь ласка, 30 секунд ще. всі молоді люди, які працюють, які народжують дітей, отримати в Україні квартиру. Для цього треба переглянути бюджет, на жаль, у цьому бюджеті було виділено кошти… Дякую. Дякую дуже. Від усіх фракцій виступили представники? Прошу, народний депутат Співаковський до слова.

Шановні колеги! За даними аналітичного Центру Разумкова в структурі національного багатства розвинених країн людський капітал складає 85 відсотків. Що ми маємо по Україні? На 92-й рік по тих же оцінках в Україні в структурі національного багатства людський капітал займав тільки 57 відсотків. Що ми маємо сьогодні? 47 відсотків. Це означає, що за 27 років ми вільно або невільно все зробили для того, щоб людський капітал в структурі національного багатства України мав менше 50 Якщо далі буде продовжуватися така тенденція, ми не тільки не можемо претендувати на топ-країн, а навпаки. Чим визначається? Трьома ключовими елементами визначається вартість людського капіталу. Перше це освіта, якісна освіта. Друге – це медицина, охорона здоров'я. І третє – це інфраструктура добробуту, включаючи робочі місця. Не можна вирішувати окремо щось робити в освіті або в медицині, або в інфраструктурі. Ми повинні знайти інтеграцію, синхронізувати ці три ключових ресурси. Що ми бачимо, на жаль, в Кабміні? Ми навіть не маємо віце-прем'єр-міністра, який би відповідав системно за розвиток людського капіталу. Не окремо за гуманітарні питання, або економічні, або соціальні, або освітні. Не маємо, тому і не маємо бачення стратегічного. А що потрібно робити для того, щоб розвивати людський капітал? Бо людський капітал – це в першу чергу молодь. Тому навіть якщо молодь отримає тут гарну освіту, вона виїжджає, бо немає інфраструктури добробуту. Це ж стосується охорони здоров'я і так далі. Тому ми повністю, фракція "Блоку Петра Порошенка" повністю підтримує філософію проведення цих слухань. До речі, Комітет з питань освіти пропонує провести такі ж слухання, але системно, щодо розвитку людського капіталу, для того щоб ми, дійсно, мали державну, єдину, не від парламенту, не від Кабміну, не від Президента, а разом мали єдину політику, яка б зробила би наступне: перше – запустила би збалансований розвиток людського капіталу по території України в цілому для забезпечення і розвитку регіонів; наступне – зробила би, щоб молодь мала доступ до відповідних фінансових ресурсів, включаючи гранти, включаючи молодіжне будівництво, включаючи інфраструктуру доступу до робочих місць. І тоді ми можемо зробити так, щоб якщо навіть міграція була, то вона була керована, зрозуміла, а молодь, яка від'їжджала, після повернення робила велику додану вартість для нашої України. Дякую. Слава Україні! Дякую. Ми зараз будемо мати нагоду продовжити обговорення від народних депутатів. Я прошу народних депутатів підготуватися до… для того, щоб взяти участь у записі. Прошу провести запис на виступ.

Запрошую до слова народного депутата Арешонкова. З місця, будь ласка, включіть мікрофон. 12:56:57 АРЕШОНКОВ В.Ю. Шановні колеги, ми зараз обговорюємо важливість і актуальність проведення парламентських слухань на тему, яка пов'язана з участю нашої української молоді в процесах державотворення, реформування держави. Безперечно, надзвичайно важлива, надзвичайно актуальна тема. Мої колеги в своїх виступах конкретно, і пан Співаковський, і інші, говорили про те, що готовність на сьогодні наших молодих людей брати участь в процесах не просто є. Скажімо, якщо говорити про систему освіти, то навчальні плани і програми в контексті викладання предметів громадянської освіти, суспільствознавчого циклу, вони є сьогодні дуже ґрунтовними, і загальна середня школа, і вища школа виконують в цьому контексті свою роботу. Тобто теоретична підготовка наших молодих людей, студентів для того, щоб брати участь в життєдіяльності окремих громад, брати участь в підготовці якихось серйозних, скажімо, законотворчих якихось процесів, вона є, є зацікавленість. важливо, і, скажімо, констатували мої колеги те, що якщо говорити про державну стратегію в цілому, про наявність конкретної державної програми, то, на жаль, це все в процесі розробки, роками цей процес затягується. І коли ми говоримо про те, що ми хотіли б мати справжнього українця – молодого патріота, а потім нарікаємо на те, що багато молодих людей говорить про те, що вони не розуміють до кінця яку ж державу їм треба захищати і оці потоки сьогодні міграційні, сьогодні намагання наших країн-сусідів залучати не просто молодих людей, а, починаючи вже з середнього шкільного віку, старших школярів на навчання з можливістю надання їм і проживання, і майбутнього працевлаштування в цих країнах, це є дуже тривожні і серйозні тенденції. Тому, ще раз кажу, констатуючи в цілому готовність молоді брати участь в цих процесах, їх зацікавленість, нам потрібно просто забезпечити підтримку саме на державному рівні. Тому я закликаю всіх і проголосувати за цю постанову, взяти участь в підготовці, і підтримувати на всіх рівнях сьогодні сучасну молодіжну і сімейну політику. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Альону Бабак. ми, звичайно, будемо підтримувати те, що було напрацьовано в результаті парламентських слухань. Але я би хотіла звернути увагу сьогодні на ще один аспект того, як і чому молодь залучена або не залучена до процесів розбудови реформування держави. Це гендерний аспект. Якщо ми з вами подивимося на статистику економічної зайнятості населення, то ми побачимо, що у віці від 25 до 34 років 34 років у нас 30 відсотків жінок взагалі економічно неактивні. Ну, ми всі розуміємо, що це, напевно, вони зараз знаходяться вдома, доглядають дітей, тому що такий вік якраз, коли народжуються діти в Україні – 25-39 років. Чоловіки при цьому… незайнятих чоловіків, економічно неактивних – лише 10 Отже, ми говоримо про те, що в період з 25 до 39… до 34 років жінки випадають взагалі з економічної участі в державі, і вони виходять після такого великого перериву до роботи абсолютно неадаптовані до сучасних умов. У нас відсутні програми допомоги жінкам в працевлаштуванні після того, як вони закінчують догляд за дітьми. Вони абсолютно втрачають найкращі роки свого життя на те, щоби робити абсолютно величезну важливу справу – народжувати дітей та доглядати за ними,але далі вони виявляються абсолютно незахищеними з економічної точки зору, тому що вони втрачають час, коли чоловіки якраз і роблять собі кар'єру. І, як я сказала, лише 10 відсотків чоловіків є економічно незайнятими в віці 25-34, а жінки ніде не зареєстровані, вони абсолютно формально ніде не працюють, вони втрачають втрачають можливості і шанси для працевлаштування. Я вважаю, що парламент має звертати увагу і в парламентських слуханнях саме на гендерні аспекти участі молоді, участі жінок і чоловіків в економічній розбудові держави і в реформотворенні.

Віктор Кривенко, Народний Рух України. Шановні колеги, шановні глядачі, головуючий! На сьогодні ми обговорюємо проведення парламентських слухань на дуже важливу тему: участь молоді у реформуванні держави. І ми знаємо вартість парламентських слухань, це близько півтора мільйона гривень з кишені платників податків, але тема важлива, і ми підтримуємо проведення цих слухань. І дуже важливо, щоб саме розуміння необхідності участі молоді прийшло до цієї молоді. Ви подивіться, пенсіонери ходять голосувати – молодь не ходить голосувати. Їм вбили в голову, що від них нічого не залежить, вбили в голову ті політики, які їх далі і грабують. Якби нічого не залежало, ніхто б не розвішував тисячі білбордів за десятки мільйонів гривень, ніхто б не купував телеканали, ніхто б не намагався в будь-якій газеті донести інформацію про себе. Тому що справді владу вибирають люди. Нам вкрай важливо усвідомити цей зв'язок, що ми несемо відповідальність за тих, кого обрали. В 91-му році українці – понад дев'яносто відсотків – проголосували за незалежність 1 грудня, 27 років тому і обрали Президентом комуніста. Хто обрав Кравчука, а не Чорновола? Мексиканці, французи? Українці обрали, і в першу чергу саме молодь тоді теж неактивно пішла на вибори, і саме в частині президентської кампанії. Потім так само зберіг пан Кравчук комуністичну Верховну Раду до 94-го року, а потім вони придумали девіз "Спасибо "Руху" за разруху" і повісили його на патріотів, які розвалили Радянський Союз, всіх собак за економічний занепад, хоча вони ніколи не були при владі. А потім цей же ж комуніст, якого обрали в 91-му році, в 2006-му в блоці "Не так!" розказував за русский язык, за интеграцию с Россией. І простий приклад, 98-й рік, тоді я був в Молодому Народному Русі, батько балотувався до міської ради Дніпродзержинської від Руху, черга була 200 метрів пенсіонерів, які голосували за Лазаренка. Голосували, бо він 2 місяці доплачував по 20 гривень до пенсії. І коли я вийшов сказав "Кому ви продаєте моє майбутнє?", вони сказали: "Так, хлопчик, іди звідси, що ти розумієш в житті". Тому вкрай важливо розуміти, що ти зобов'язаний ходити голосувати. Українці сотні років проливають кров за волю. Воля – це право обирати свою владу, а не мати генерал-губернатора з Москви, з Відня чи з Варшави. І той, хто не ходить голосувати, не приймає активної участі в розвитку держави, він не може поважати, говорити, що він поважає військових, він не може говорити, що він поважає дружину, маму військового, тих хлопців, які на сході. Тому важливі… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До слова запрошується Шахов Сергій Володимирович, будь ласка. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Прошу передати слово Андрію Іллєнку. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Київ. Шановні колеги, безумовно, необхідно підтримувати цю постанову, необхідно проводити парламентські слухання стосовно молоді і стану молоді в Україні. Дуже прикро, що, очевидно, у нас сьогодні не буде можливості це зробити через те, що в залі небагато народних депутатів, але загалом хотів би, користуючись цією нагодою, сказати наступне. Ви знаєте, нам треба розуміти, що сьогодні Україна, крім тих всіх проблем, очевидних, кричущих, в яких ми знаходимося, має вирішувати і стратегічні завдання, зокрема розуміти, якою буде наша держава через 10, 20, 30, 50 років. І нам треба розуміти, що першочергове питання, яке ми маємо перед собою ставити, - це якраз і питання молоді і молодіжної політики в цьому аспекті. Тому що сьогодні, на превеликий жаль, ми маємо дуже сумну тенденцію. Населення нашої держави стрімко скорочується, у нас довший час вимирання, воно домінує над народжуваністю. Ми розуміємо, що загалом населення старіє, у молоді у нас на сьогоднішній день немає великих перспектив в Україні. Величезна кількість молоді сьогодні виїжджає за кордон і багато хто з них вже не буде повертатися, давайте говорити правду, тому що, на жаль, так є. І наше завдання сьогодні – це зробити такі умови в державі, щоб молоді в врешті громадянам України, але перш за все молоді не було необхідності виїжджати з нашої держави, для того щоб можна було тут жити, тут отримувати нормальну, достойну винагороду за свою працю, тут працювати, тут платити податки, тут створювати родину; для того щоб у нас були відповідні державні програми щодо забезпечення першого робочого місця для молоді; для того щоб у нас були відповідні програми, як це завжди пропонувала "Свобода", щодо пільгового кредитування на житло для молодих родин; для того щоб у нас була цілісна політика підтримки молоді, підтримки молодих родин в Україні, підтримки народжуваності в Україні. Бо це все взаємопов'язано. Ми не маємо допустити ситуацію, щоб через одне покоління в нашій країні просто не було достатньої кількості населення і ми мали ситуацію просто колосальної демографічної ями. Для цього нам необхідно вже зараз приймати ці необхідні рішення. І я закликаю, щоб ці парламентські слухання відбулися. У нас була серйозна і ґрунтовна розмова на цю тему. Щоб наслідком цих слухань були не просто заяви правильні чи не дуже, а необхідно ухвалювати конкретні рішення, конкретні законопроекти. Тому що ніхто не буде чекати. У нас немає часу, років, десятиліть на ухвалення необхідних рішень. Це необхідно робити негайно. І тоді у нас буде можливість цю ситуацію виправити. Дякую за увагу.

Дякую Оксані Корчинській за можливість виступити. Приєднуюсь до привітань всіх волонтерів, які в Україні вже вже четвертий рік, п'ятий рік вносять свій величезний внесок в оборону України, в найскрутніші часи 14-го року взяли на себе те, що не могла ефективно виконувати держава. І у величезної кількості цих людей досі не опускаються руки. Так от, серед волонтерів, просто згадайте ці обличчя, яка величезна кількість молоді, пасіонарної, активної української молоді теж долучилась до волонтерського руху, яка величезна кількість молоді пішла добровольцями на фронт в 14-му році. Молодь, яка стала основною рушійною активною силою на Майдані, на плечах якої і на крові якої багато хто зараз не знаходиться при владі. Чи не заборгувала наша держава і українська влада молоді? Тут багато вже з трибуни прозвучало про те, що ані молодіжного будівництва, ані навіть Закон про молодь, який вже роками не може, наше каденція, просто потрапити в зал на голосування в першому читання. І знову, ще раз кажу, втретє вноситься, просто до всіх депутатів хочу звернутися і підкреслити, повторити питання: чи не заборгували ми всі нашій молоді? Не треба проявляти подібну зневагу втретє. напівпорожній залі розглядається Постанова про проведення парламентських слухань про участь молоді в реформування держави. Молодь і так її реформує, і так змінює власними зусиллями: сама створює робочі місця, сама себе навчає і за кордоном шукає щастя на заробітках, повертаючись в Україну. Але наше завдання все ж таки провести парламентські слухання, почути з високої парламентської трибуни почути нашу молодь і потім зробити свою законодавчу частину роботи, імплементувавши все те, що ми від молоді почуємо, вже в наше законодавство. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І заключний виступ - Шверк Григорій Аронович. Будь ласка. Дякую дуже. Прошу передати слово колезі Споришу Івану Дмитровичу. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", 15 округ, Вінниччина. От ми разом з вами сьогодні, обговорюючи це питання, удивляємося все рівно, як йдуть у нас парламентські слухання. Тому що сьогодні ми вже наскільки його обговорили, наскільки ми йому придали значення, що казалось би, ну, жодного народного депутата, який сьогодні є в залі, проголосує за дане питання і не буде байдужим. Але тепер уявляємо, що ми на 20 грудня, коли буде поставлено це питання і прийде повний зал наших молодих, молоді нашої в зал, повний зал, а це кожен, хто буде в цьому залі, це є також ваші всі виборці, це може… вони будуть представляти всю Україну. І тому б дуже хотілося, щоб все-таки ми досить серйозно віднеслися до цього питання, тому що ми його вже мали розглянути дані парламентські слухання до 1 жовтня, не розглянули. Ми мали його розглянути уже до 21 листопада, також не розглянули. І дуже буде обідно, коли до 20 грудня, коли ця постанова набирає чинності, і ми повинні провести все-таки ці парламентські слухання, і ми їх знову не розглянемо, хоча скільки багато сказано в цьому залі. Нас зараз дивиться вся молодь України і думає: "Господи, невже, справді, вони так про нас думають?" Да, дав би Бог, щоб це ми всі разом дійсно думали за нашу молодь, яка повинна знову ж таки змінити нас в цьому залі, яка повинна думати і вести нашу країну в Європу. Тому я закликаю, щоб ми всі разом з вами об'єдналися зараз і так само як перший проект закону ми проголосували, і точно так ми сьогодні підтримали нашу молодь нашої країни і дали можливість їй змінити нас в цьому в залі, і провести своєчасно без… парламентські наші слухання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Отже, обговорення завершено. Я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця. І, колеги, хочу проінформувати, що ми провели з комітетом з цього приводу консультації, і якщо дана постанова зараз не набере необхідної кількості голосів, комітет невідкладно перевнесе її. І я обіцяю, що наступного пленарного тижня ми розглянемо її в період, коли буде максимальна концентрація депутатів. Визначимо нову дату, щоб ми провели парламентські слухання, колеги. Я ще раз говорю, я обіцяю. Ми домовились з комітетом, комітет її перевнесе. Ми визначимо дату найбільш оптимальну, щоб було достатньо часу підготуватись до парламентських слухань. І це питання вже не буде мати жодного відтягування. Пане Іван, і вам обіцяю. І ми визначимо спільно з комітетом дату і проведемо в цьому залі серйозні парламентські слухання, колеги. Тому кажу, не треба цього остерігатися. Ми проговорили проблематику. І наголошую ще раз: комітет перевнесе на наступний пленарний тиждень, в найкращий період і час я поставлю на голосування, і ми спільно визначимо нову дату проведення парламентських слухань. Тим більше це питання стосується організації роботи Верховної Ради, і воно має легку і просту процедуру перевнесення. Але зараз ми проведемо формальне голосування. І я прошу взяти участь в ньому. І ставлю на голосування проект Постанови 9126. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Недостатня кількість голосів. Але, як я і пообіцяв, наступного тижня ми розглянемо її в найбільш оптимальний час. Як мені пояснюють наші юристи, вона навіть не потребує ще раз подання комітетом, бо це питання організації роботи Верховної Ради України. Якщо так, наступного ж вівторка ми зможемо його розглянути і прийняти рішення. Колеги, наступне наше питання - це питання з блоку аграрної політики, до якого ми так і не дійшли. Питання, яке має близько 100 правок. І я за нашою традицією запропоную, з комітетом узгодивши, щоб ми пройшли правки сьогодні, а завтра поставили і проголосували його. Це позиція, яка дасть нам змогу зекономити завтра годину-півтори часу для розгляду правок. Ми сьогодні зможемо з авторами їх проговорити ці правки, а завтра в час найвищої концентрації ми поставимо цей закон на голосування. І я впевнений, ми його підтримаємо усім залом, оскільки він є об'єднуючий і об'єднаний. Нам це дасть змогу в четвер зекономити час, а сьогодні дасть змогу ґрунтовно і серйозно обговорити цей законопроект. І тому ми переходимо до наступного проекту Закону про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів (№8450). Я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Юрчишина Петра Васильовича. Попросив, колеги, ще голова комітету, щоб йому дати для співдоповіді слово. Я думаю, ніхто не буде заперечувати, що ми дамо Бакуменкові, а потім перейдемо до правок. І я прошу всіх авторів правок прибути в зал і приготуватись до обговорення проекту Закону. Шановний Голово, шановні народні депутати! Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин на засіданні 20 листопада 2018 року розглянув законопроект про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів (реєстраційний номер 8450) підготовлений до другого читання. До законопроекту подано 68 поправок, з яких враховано 14, частково врахована 1, відхилено 53 поправки. За результатами обговорення комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України законопроект 8450 прийняти в цілому як закон. Проект Закону України про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів розроблений відповідно до всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV "Санітарні та фітосанітарні заходи" Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого за номером 228. Зазначений проект має на меті приведення українського законодавства у відповідність до Положення Регламенту Євросоюзу 1169 від 25 жовтня 2011 року щодо надання споживачам інформації про харчові продукти. Проект закону передбачає комплексне врегулювання усіх питань, пов'язаних з наданням споживачам інформації про харчові продукти. При цьому кількість підзаконодавчих актів, необхідних для запровадження нового підходу до надання інформації для споживачів, є мінімальною. Проектом закону забороняється використання інформації, що може ввести споживачів в оману. Зазначена заборона поширюється на рекламування та представлення харчових продуктів. З огляду на вищезазначене, важливим аспектом, який врегульовано законопроектом, є забезпечення надання точної, достовірної та зрозумілої пересічному громадянину інформації щодо харчових продуктів. Від приведення законодавства України у відповідність нормам законодавства Євросоюзу щодо надання споживачам інформації про харчові продукти виграють всі гравці ринку харчових продуктів. Оператор ринку матиме уніфіковані правила щодо надання споживачу інформації стосовно харчових продуктів, що дозволить забезпечити правову визначеність та зменшити адміністративний тягар на операторів ринку та відповідальність. забезпечити правову визначеність та зменшити адміністративний тягар, а саме на операторів ринку, які найбільш їм підходять купити продукти… З огляду на вищесказане, пропоную проект Закону України про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів прийняти в цілому як закон. Прошу, колеги, підтримати. І дякую за увагу. Дякую вам, Петро Васильович. Як ми і домовлялись, я надам слово ще для виступу голові комітету. Може, з місця? Пану Бакуменку. А потім ми перейдемо до розгляду правок. Будь ласка, з місця включіть мікрофон. Шановний пане Голово, спасибі вам за надане слово. Бо цей законопроект є надважливим, це наше зобов'язання про Угоду з Європейським Союзом. І воно найважливіше з стану санітарних норм, які Україна повинна виконати перед нашими партнерами. Надання споживачеві інформації про харчовий продукт з використанням маркування супровідних документів, сучасних засобів дистанційного зв'язку тощо є важливим способом інформування споживачів про характеристики харчового продукту, у тому числі його категорію, характерних ознак, властивості, склад, кількість, термін придатності, країну походження або місце походження, спосіб виготовлення або виробництво харчового продукту. Основною метою законопроекту є забезпечення належної поінформованості споживачів щодо харчових продуктів, які вони споживають. Уможливлення здійснення споживачами свідомого вибору, виходячи з їх особливостей здоров'я, вподобань, економічного рівня, надзвичайно важливої як для забезпечення ефективної конкуренції, так і для підвищення рівня благополуччя споживачів та як захід боротьби з з такими проблемами сьогодення, як ожиріння, гіпертензія, надмірна вага та цукровий діабет. Проектом закону забороняється використання інформації, що може ввести споживача в оману. Зазначена заборона поширюється також на рекламування та представлення харчових продуктів. З огляду на вищезазначене, важливим аспектом, який врегульовано законопроектом, є забезпечення надання точної, достовірної та зрозумілої пересічному громадянину інформації щодо харчових продуктів. Серед основних новел проекту закону слід зазначити: встановлення вимог до забезпечення розбірливості інформації, зокрема до мінімального розміру шрифту, яким надається обов'язкова інформація про харчовий продукт; регламентація вимог щодо надання інформації про алергени; запровадження однакових вимог та надання інформації про харчові продукти; продаж, який здійснюється дистанційним способом, в тому числі застосування засобів дистанційного зв'язку та харчових продуктів, що продаються в магазині; вимога до надання інформації про використання у харчовому продукті рафінованої олії або жири рослинного походження, зокрема пальмову олію; надання споживачеві інформації стосовного того, чи піддавався харчовий продукт заморожуванню або розморожуванню; застосування нового для України підходу до позначення термінів придатності харчового продукту в залежності від того, чи є харчовий продукт швидкопсувним у зв'язку з мікробно-біологічними властивостями. Я хочу наголосити для всіх нас. Ця інформація для споживачів і ця інформація для вас, для нас всіх, наших діток, наших внуків… Будь ласка, 30 секунд завершити. БАКУМЕНКО О.Б. 30 секунд. Ми захищаємо перш за все споживача. Надання йому правдивої, чесної інформації – це здоров'я української нації. Цей законопроект розроблявся в комітеті з усіма експертами, асоціаціями, він повністю узгоджений з європейськими нормотвореннями. Прошу його підтримати. Спасибі за надану можливість. Дякую вам. Отже, переходимо до обговорення. Я прошу авторів правок приготуватися до обговорення. Ми будемо зачитувати прізвища всіх авторів правок. Хто має намір виступити, шляхом підняття руки зможе про це повідомити. І я для ведення передаю слово заступнику Голови Верховної Ради України Оксані Сироїд, будь ласка.

Будь ласка, тобто є поправка номер 2 також народного депутата Колєснікова і ще низка поправок. Я прошу тоді представника комітету прокоментувати стосовно цих поправок, чому вони були відхилені. Шановні колеги, оскільки сьогодні немає Колєснікова, а найбільше його поправок відхилено, я хочу сказати, що прийняття цього закону дасть можливість сьогодні, а саме добросовісному покупцю, споживачу купити якісну продукцію. І ми зобов'яжемо недобросовісного виробника продукції виготовляти якісну продукцію. В разі до нього будуть застосовані санкції, а саме адміністративні, можливо, і кримінальні – накладення штрафу.

Поправка номер 6 народного депутата Мацоли. Прошу, включіть, будь ласка, мікрофон. 13:27:57 МАЦОЛА Р.М. Роман Мацола, 190 виборчий округ, Хмельницька область. В цілому закон хороший і правильний, але є все-таки питання, чому саме моя правка номер 6 була відхилена? Поясніть, будь ласка. для здоров'я в рамках відповідного законодавства, що наразі розробляється з залученням Міністерства охорони здоров'я. Вас це задовольнило?

стосується так само цього закону. Значить, у статті 4 розділу ІІ "Загальні вимоги до інформації про харчові продукти та обов'язки операторів ринку харчових продуктів" пункт 2) між словами "достовірною" "та зрозумілою для споживача" вставити слова: "необхідною і своєчасною". Знаєте, я вважаю, що це все-таки важлива інформація, і вона має право на існування саме в цьому законі. Дякую.

наш бізнес, покращують можливість експортерам безпосередньо експортувати свою продукцію – це добре. Ми маємо повністю контролювати весь харчовий ланцюг, який сьогодні є, і споживачі мають отримувати інформацію. Але, пані Оксана, я вже не можу проходити повз. Знаєте, ми постійно говоримо за людей, але жодного закону для людей не ставимо, лише тих, хто бізнес, тих, хто експортують. А наразі, пані головуюча, а наразі вчора було звернення фермерів з приводу Закону про продовження мораторію, а сьогодні, пані головуюча, пані головуюча, а сьогодні звернення з приводу наступного закону – це землі постійного користування. Це в 2002 році люди отримали землі, а потім взяли із Земельного кодексу убрали поняття постійного користування. Люди вмирають і нікому не можуть передати цю землю. Це вже 3 роки вони вимагають.

все-таки ми побачили як реагує на ці поправки зал. А поправка номер 20 стосується у статті 6, розділу ІІІ обов'язкова інформація про харчові продукти. Пункт 2) частину першу доповнити пунктом:

Прошу комітет прокоментувати. 13:32:38 ЮРЧИШИН П.В. Шановні народні депутати, я на ваше запитання дав відповідь, що це в Регламенті Євросоюзу 1169 якраз і враховано. А ваші правки прошу поставити на підтвердження.

Прошу поставити поправку номер 6 на голосування. За-38 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 13 народного депутата Мацоли. Просить підтримати. Прошу проголосувати. За-43 Рішення не прийнято. І поправка номер 20 народного депутата Мацоли. Просить підтримати. Прошу проголосувати.

За-47 Рішення не прийнято. Дякую, пані головуюча. Я для тих, хто кричав з залу, вам скажу. Це питання в тому, що колись забули написати про успадкування земель постійного користування. Їх взагалі убрали з Земельного кодексу. сьогодні ці землі переходять від померлих фермерів в безпосередньо Держгеокадастр, а далі він розпоряджається, як хоче. А фермер хоче передати у спадок спадок для своїх дітей, для своїх онуків для того, щоб вони займалися фермерством. Саме про це і говориться, що нам потрібно вдосконалити земельне законодавство з приводу земель постійного користування. З приводу правки. Я от не розумію, як ви працювали в комітеті чи в підкомітеті, чому більшість правок у вас відхилена? Я дивлюся таблицю, відхилено майже всі правки, в тому числі і моя. Регламент ЄС говорить про наступне, що назва, безпосередня не назва, а строк давності або строк вироблення відповідного продукту мають бути 1,2 міліметри або більше. Я запропонував конкретно 2 міліметри, тому що люди, коли беруть, вони не бачать ці 1,2 міліметри. І конкретно де це має знаходитись, щоб кожна людина знала, що біля назви є 2-міліметрові цифри, де чітко вказано, де цей продукт зроблений, до якої

Дякую поставили на підтвердження і безпосередньо подумали про того споживача, який сьогодні купує продукт, який хоче чітко побачити безпосередньо цифри, коли вони виготовлено і до якого строку можна вжити даний харчовий продукт. Дякую. Прошу комітет прокоментувати. 13:36:36 ЮРЧИШИН П.В. Шановний народний депутат Івченко, відповідно до законодавства Євросоюзу обов'язкова інформація про харчові продукти повинна розміщуватись на видному місці, бути чіткою і розбірливою. Саме з цією метою Регламентом 1169 встановлені вимоги до розміру шрифту, яким має надаватися вся обов'язкова інформація про харчовий продукт. Причому встановлюється, що висота малих літер без виносних елементів, за допомогою яких зазначається обов'язкова інформація про харчовий продукт, повинно дорівнювати або перевищувати 1,2 1,2 міліметри. Тобто встановлена нижня межа для шрифту 1,2. При цьому оператори ринку можуть вибирати шрифт більшого розміру у випадку, якщо поверхня упаковки або тари технічно дозволяє умістити всю обов'язкову інформацію, нанесену більшим шрифтом. При цьому слід звернути увагу, що висота малих літер, що застосовуються у маркуванні в Україні на сьогодні, є значно меншою – 0,8 міліметра в порівняні з вимогами Євросоюзу. Отже, збільшення шрифту… Будь ласка, ще хвилину дайте. для операторів ринку, що відповідають за наявність інформації про харчовий продукт. Але ми дуже дякуємо вам, що саме ви турбуєтеся, щоби споживач чітко міг прочитати, що там є ця продукція, відповідає саме тій назві. Дякую вам. Дякую. Наступна поправка… А, так, прошу проголосувати, поправка спочатку номер 29 народного депутата Івченка, просить підтримати. Прошу народних депутатів визначатися.

За-47 Рішення не прийнято. І поправка номер 31 народного депутата Івченка. Він просить підтримати. Прошу народних депутатів визначитися шляхом голосування. За-47 Рішення не прийнято. Наступна поправка - Балицький. Не наполягає. 32-а, Луценко. 32 поправка народного депутата Луценко Ірини. Немає в залі. 36-а 36-а народного депутата Балицького. Не наполягає. 37-а народного депутата Балицького. Не наполягає. 38-а. Народний депутат Мацола, прошу. Роман Мацола, 190-й виборчий округ, Хмельницька область. Ви знаєте, ще раз повторюся, закон хороший і правильний. Але я вважаю, що ця поправка моя важлива і тому я попрошу її поставити на підтвердження. У статті 15, Розділу ІІІ "Обов'язкова інформація про харчові продукти" додати пункт: "Позначення "без лактози" може бути зроблено лише у випадку, якщо вміст лактози у харчових продуктах, що продаються кінцевому споживачеві, не перевищує 0,01 грам лактози на 100 грам харчового продукту". У статті 15 Розділу ІІІ "Обов'язкова інформація про харчові продукти" додати пункт: "Позначення "з низьким вмістом лактози" може бути зроблено лише у випадку, якщо харчові продукти, що складаються з або містять один або більше інгредієнтів, виготовлених з молока, чи молочних продуктів, містять не більше, ніж 1 грам лактози на 100 грам харчового продукту, що продається кінцевому споживачеві". У статті 15 Розділу ІІІ "Обов'язкова інформація про харчові продукти" додати пункт: "Харчові продукти, заявлені як продукти без лактози, мають бути спеціально виготовлені, приготовані та/або перероблені таким…" "Харчові продукти, заявлені як продукти без лактози, мають бути спеціально виготовлені, приготовані та/або перероблені таким чином, щоб уникнути забруднення домішками інших молочних продуктів, які містять лактозу". Дякую. Я хочу отримати відповідь і ставлю цю правку, не забудьте, на підтвердження. Шановні народні депутати! Оскільки ми розглядаємо сьогодні євроінтеграційний законопроект, а законодавство Євросоюзу не містить такі вимоги, тому планується вирішити питання щодо тверджень про поживну цінність та тверджень про користь для здоров'я в рамках відповідного законодавства, що наразі розробляється із залученням Міністерства охорони здоров'я. Дякую.

Поправка номер 38. Прошу проголосувати. За-43 Рішення не прийнято. 39, поправка народного депутата Колєснікова. Відхилена. Він не наполягає. Поправка номер 40. Вона врахована. Поправка номер 41. Народний депутат не наполягає. Прошу народний депутат Бакуменко. Оголосіть, будь ласка, номер поправки. Поправка номер 42. Вона врахована комітетом, але я хочу просто наголосити для народних депутатів, чому вона настільки важлива. Частину четверту статті 17 викласти у такий редакції: "Якщо фасована одиниця харчового продукту складається з двох або більше фасованих одиниць, кожна з яких не призначена для окремої реалізації, номінальна кількість харчового продукту зазначається як загальна номінальна кількість і кількість окремих одиниць харчового продукту, або зазначається номінальна кількість окремої одиниці харчового продукту і кількість окремих одиниць харчового Зазначена поправка стосується визначення кількості фасованих харчових продуктів та її відображення на маркуванні. Запропонована поправка дозволяє операторові ринку харчових продуктів обрати спосіб визначення кількості харчових продуктів, якщо фасована одиниця харчового продукту складається з двох або або більше фасованих одиниць, кожна з яких не призначена для окремої реалізації. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, дайте можливість завершити. БАКУМЕНКО О.Б. Запропонована поправка дозволить за вибором оператора ринку зазначати номінальну кількість окремої одиниці харчового продукту і кількість окремих одиниць харчового продукту. Зазначена правка не погіршує захист прав споживачів, адже у будь-якому випадку споживач залишається поінформованим про кількість фасованого харчового продукту, проте надасть операторам ринку право вибору, яким чином надавати інформацію про кількість харчового продукту в окресленому випадку. Ця правка врахована комітетом, її не треба ставити. Але я її зачитав для того, щоб зрозуміло було суть цієї правки і чому комітет визначив її прийняти. Дякую вам. Народний депутат не наполягає на голосуванні. Наступна поправка, яка є відхилена, це є поправка номер 43. Народний депутат не наполягає. 44 поправка. Будь ласка, народний депутат Івченко. 13:45:59 ІВЧЕНКО В.Є. Дякую, пане головуюча. Я хотів звернути весь зал на таку проблему. Яка є проблематика, колеги, ось дивіться. Стаття 65, якою визначають перелік правопорушень у відповідній сфері, в цій статті не передбачено відповідальності за внесення оператором ринку харчових продуктів будь-яких змін до інформації про харчовий продукт, що супроводжує даний харчовий продукт. І це є точно гарантоване порушення статті 50 Конституції України, де споживачі мають вільний доступ безпосередньо до інформації про якість харчових продуктів та їх поширення. І саме з цього закону, от з цієї статті повністю убрали норму про відповідальність. Я б хотів, щоб ми з вами, ну, врахували це під час розгляду наступних правок, щоб чітко розуміли, що ми не порушуємо статті Конституції, бо операторам ринку

Тому що інформація про будь-які особливі умови зберігання або умови використання дається оператором ринку у разі потреби. Особливі умови зберігання або умови використання – це ті умови, яких необхідно дотримуватись, щоб харчовий продукт не втратив своєї властивості до кінця встановленого терміну. Які саме особливості, умови зберігання або умови використання мають бути наведені в інформації про харчовий продукт, вирішує оператор ринку, відповідальний за інформацію про харчовий продукт. Це може бути температурний режим, вологість, місце зберігання. Відокремлення у законопроекті саме температурного режиму є недоцільним та необґрунтованим. Прошу, народний депутат Івченко. Включіть, будь ласка, мікрофон. 13:48:05 ІВЧЕНКО В.Є. Дякую. Колеги, хотів сказати за, знаєте, говорили з мінуси, хотів сказати за плюс. Дивіться, оця дія закону не поширюється на харчові продукти, призначені для особистого споживання. Що це означає? Ми сьогодні не будемо заганяти кінцевого споживача, тобто якщо ти, власне, споживаєш продукти, які ти сам виростив, заганяємо під дію закону. Але, разом з тим, разом з тим, я хочу сказати, що закон, який, наприклад, пропонувався вчора, "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", ми запроваджуємо там ідентифікацію, реєстрацію тварин, навіть якщо ти використовуєш цей продукт для власного споживання. Я не бачу логіки. Я вам скажу більше, про відповідальність, коли ми зараз будемо розглядати справки, я теж не бачу логіки, де в цьому Законі про якість харчових продуктів ви зменшуєте відповідальність порівняно з Законом про ідентифікацію, реєстрацію, там вона більша і для фізосіб, і для юросіб. Де ця логіка? Але ми ще про це поговоримо. Дякую. Прошу комітет прокоментувати. 13:49:13 ЮРЧИШИН П.В. Редакція, прийнята у першому читанні, відповідає вимогам частини другої статті 26 Регламенту 1169, зазначення країни походження або місця походження харчового продукту є обов'язковим у певних конкретних випадках. додавання слів "в тому числі" призведе до правової невизначеності та проблеми з тлумаченням даної норми. так. Наступна поправка наша - це є 46 поправка народного депутата Продан. Так. Прошу, включіть мікрофон, будь ласка. Тут я прошу поставити на підтвердження цю поправку чому, тому що по всьому тілу законопроекту в комітеті не хочуть приймати приймати поняття акредитованих лабораторій. Хоча насправді, якщо ми приймаємо цей законопроект у відповідності до Європейського Союзу і до практики Європейського Союзу, то слід приймати саме акредитовані лабораторії, а не уповноважені. Тому що процедура акредитації вона визначена в Європейському Союзі і вона прозора. Процедура уповноваження – це процедура, яка дає можливість для зловживань і, знову ж таки, залежності виробників від контролюючого органу. Прошу поставити на підтвердження поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу комітет прокоментувати. Частину четверту статті… посилання у тексті законопроекту на… четверту… документи відповідних міжнародних організацій, законодавство Європейського Союзу або наукові обґрунтування є зайві, тому може спричинити правову невизначеність у випадку, якщо між законодавством Європейського Союзу та документами відповідних міжнародних організацій значення референсних величин споживання будуть різні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я тільки хочу наголосити шановній пані Оксані Продан, що якщо ми ставимо на підтвердження, якщо не буде достатньо голосів, то навіть часткове врахування воно… Не ставимо? Да, я також думаю, що не варто це робити. Дякую. Наступна поправка - номер 47, народний депутат… Роман Мацола, 190 виборчий округ, Хмельницька область. Ви знаєте, я вважаю, що це є важлива поправка. Чому? Тому що вона стосується громадського контролю. Розділ V доповнити новою статтею 31 наступного змісту: "Стаття 31. Громадський контроль за виконанням законодавства щодо інформації про харчові продукти. Громадський контроль за виконанням законодавства щодо інформації про харчові продукти здійснюється громадськими організаціями, статут яких передбачає здійснення відповідної діяльності, та громадськими інспекторами. Положення про порядок здійснення такого громадського контролю затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів". Все-таки це є важливо. І прошу поставити на підтвердження. Дякую. Ця поправка є відхилена і народний депутат, може тільки автор поправки ставити її на підтвердження. Тому ми рухаємося далі. 48 поправка народного депутата Кулініча. Будете коментувати? Ні. Народний депутат Івченко. продаж яких здійснюється навіть дистанційним способом, в тому числі і з застосуванням засобів дистанційного зв'язку. З огляду на те, що заморожування та подальше розморожування певних харчових продуктів, особливо м'ясних, рибних, обмежує можливість їх подальшого використання і може мати вплив на їх безпечність, смакові та фізичні властивості. Законопроектом встановлюється вимога щодо надання все ж таки споживачеві інформації стосовно того, чи піддався цей продукт розморожуванню. Це важливо, що в цьому законі ми передбачаємо ті норми, які фактично прописані в Директиві ЄС. І я хочу наголосити, це теж є плюсові речі, які є в цьому законі. Хоча ми коли підійдемо до правок про відповідальність, я хотів би тут, щоб ми чітко дали аргументи, чому саме така відповідальність, а чому не інша, і чому в інших законах значна відповідальність за, наприклад…

Добре. Дякую. Хоча комітет повинен бути готовим прокоментувати, чому врахована поправка також. 50-а. Народний депутат не наполягає. 51-а. ЮРЧИШИН П.В. Бакуменко. Врахована. Прошу, народний депутат Кулініч, яка поправка? 52-а. Будь ласка, народний депутат Кулініч, прошу прокоментувати. 13:55:21 КУЛІНІЧ О.І. Дякую. Я наполягаю на 52 правці. Про що йде мова? На сьогодні чинне законодавство не містить детальних вимог до простежуваності, а це основний показник для визначення безпечності та якості харчових продуктів, при тому у Європейському Союзі. Тому правкою пропонується викласти статтю 22, що стосується вимог до операторів ринку та забезпеченню простежуваності саме у новій редакції. Включити туди базові вимоги законодавства Європейського Союзу, які стосуються інформації про продукт, зокрема це назва, обсяг, дата відправлення, а також ряд інших вимог,

та відсутність узгодженої позиції щодо запропонованої його правки, пропонуємо відхилити зазначену поправку та прописати питання простежуваності у комплексному законопроекті щодо внесення змін до законів України у який наразі розробляється, врахувавши положення відповідних регламентів Євросоюзу у сфері простежуваності, зокрема Регламенту Євросоюзу номер 931. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні, так? Прошу проголосувати народних депутатів. Поправка номер 52 народного депутата Кулініча, прошу визначатися. Рішення не прийнято. Отже, колеги, ми зупинились на 52 правці. Я нагадую всім авторам правок: ми зупинились на 52 правці. Завтра ми зможемо додискутувати всі правки, які залишились, і прийняти закон. Я не маю жодних сумнівів, що буде загальна підтримка в залі. Зараз 3 хвилини до завершення. Я хочу наголосити, прийшла ще заява від двох фракцій на перерву, яку вони готові замінити виступом. я для виступу надаю слово Володимиру Литвину. Дуже дякую доповідачу за доповідь. І завтра о 10 годині ранку я прошу бути в залі для продовження розгляду законопроекту. Будь ласка, пане Володимир. Шановні народні депутати! Змушений привернути увагу Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України до проблеми, яка набуває загальноукраїнського звучання. Про що йдеться? Останнім часом ускладнилась проблема із виплатою заробітної плати вчителям. Як ви знаєте, субвенція із державного бюджету, виключно з державного бюджету скеровується на зарплату вчителям і медикам. Однак Кабінет Міністрів України і Міністерство освіти й науки прийняли нову формулу розрахунків на заробітну плату, особливо після об'єднання територіальних громад. Ну, скажімо, якщо сільські громади приєдналися до міста, тепер розрахунок йде за коефіцієнтом міським, і цей розрахунок складає, що наповнюваність класу має бути не менше 22 учнів у класі, якщо кількість сільського населення приєднано до міського, складає не більше 35 відсотків, а якщо більше 35 відсотків, робиться поступка – вже 21 учень. Скажіть, будь ласка, в якій сільській школі можна мати клас 21 учень? А на основі цього… такого підходу і розраховується субвенція на заробітну плату. Ми маємо безліч проблем, зокрема в Житомирській області. У Баранівському районі, у Баранівській міській раді вчителі оголосили страйк, заявили батькам, щоб діти не приходили до школи. Ця проблема почалася ще раніше, коли вчителі не отримали відпускні. Вдалося домовитися, виділити 4,5 мільйони і закрити проблему. Зараз вчителі не отримують зарплати два місяці. Шановні колеги, а ми обговорюємо питання про якість харчових продуктів! Тому я звертаюсь із зверненням до Кабінету Міністрів: негайно виконати зобов'язання Кабінету Міністрів скерувати необхідні кошти на виплату заробітної плати вчителям. Я просив би, щоб це була спільна позиція Верховної Ради, оскільки це стосується кожної області і кожного району. Дякую. Дякую, пане Володимире. Отже, колеги, нагадую, завтра ми розпочнемо нашу роботу з продовження розгляду проекту Закону 8450. Прошу авторів правок бути на робочому місці з самого ранку. Бажаю всім сьогодні плідної роботи в комітетах, колеги. Я знаю, що багато важливих і напружених питань буде на розгляді сьогоднішньому комітетів. Завтра о 10 годині я чекаю всіх у залі. Нагадую, завтра буде блок питань безпеки і оборони. Завтра ми розглянемо питання і протимінної діяльності, і прилеглої зони. І тому я прошу всіх дисципліновано о 10 годині ранку прибути в зал Верховної Ради для продовження роботи. Зараз ранкове засідання Верховної Ради я оголошую закритим. Дякую.